Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovana državna sekretarka in vsi navzoči v dvorani! Veliko časa se že govori o tem koraku in sedaj ga je Vlada naredila, pripravila je zakon o debirokratizaciji. Ljudje si pod pojmom debirokratizacije predstavljajo precej hitrejše postopke, manj predpisov in uporabe manj papirja. Debirokratizacija kot takšna pa pomeni formalistično, kot smo že slišali, neživljenjsko upoštevanje prepisov, zlasti pri uradnikih. Glede na to, da imamo pred seboj zakon o debirokratizaciji, bi mislili, da se bo z njim uredilo področje, da bodo državljani od tega imeli neposredno korist. Tudi to je smisel javne uprave in vsak uradnik bi moral imeti to pred očmi, ki obravnava državljana. Gre za to, da je javna uprava javni servis za ljudi in ni namenjena sama sebi. Z debirokratizacijo bi v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke pričakovali predvsem to, da bi uradniki bili bolj dostopni do državljanov tudi na način, da telefon ne zvoni ure in ure v prazno, kadar državljan kliče in sprašuje za nasvet oziroma želi določeno storitev. Tudi sami upravni postopki trajajo predolgo. Večina upravnih zadev je enostavnih, zato bi morale biti odločitve sprejete veliko hitreje, kot so do sedaj. Bojimo se, da se z omenjenim zakonom postopki ne bodo pohitrili, predvsem hitro odzivnost javnih uslužbencev si predstavljam pod pojmom debirokratizacija. Pod pojmom debirokratizacija si predstavljamo tudi prijaznejše javno upravo na način, da se državljanom v primeru storitve prometnega prekrška izreče opomin. Ni vedno denarna globa tista sankcija za prekršek, ki doseže namen kaznovanja in velikokrat so te izrečene iz maščevalnosti. Zakon uvaja tudi novosti na področju vročanja. Po novem naj bi se vročalo na elektronski naslov, obvestilo o vročitvi pa bi državljani prejeli preko SMS sporočila. Pripombe imamo v delu, in sicer celoten teritorij države ni pokrit z internetom. Obstajajo sive lise, kar pomeni, da vsi državljani nimajo dostopa do internetnih storitev. To področje bi morali urediti, preden urejamo način vročanja na elektronski naslov. Prav tako imamo v Republiki Sloveniji več kot 20 procentov državljanov, ki so stari več kot 65 let, in se bojimo, da vsi niso vešči elektronskega poslovanja. Pozdravljamo ureditev v 30. členu, ki razširja odškodninsko odgovornost javnih uslužbencev tudi na škodo, povzročeno iz hude malomarnosti. Ta ukrep je dober, saj do škode ne pride vedno naklepno, ampak velikokrat iz malomarnosti, kar pa navsezadnje tudi veliko lažje dokazovati. Ta ukrep bo zagotovo pripomogel k temu, da bodo javni uslužbenci bolj strokovno in preudarno odločali v dodeljenih zadevah. Želimo si predvsem apolitične in hitro odzivne javne uprave, ki bo delovala v korist državljanov. Dotaknil se bom tudi Strateškega sveta, ki je bil, kot že rečeno, ustanovljen lani meseca maja. Bom pa vzel en primer iz predvidene davčne debirokratizacije.

do nedavnega v eni obliki, A4 format, en list, danes je ta isti obrazec na dveh listih; se pravi, tukaj je malo čudno. Ni več manj papirja, je kontraprodukt; se pravi, je več papirja, več podatkov za vnašanje in tako naprej. Tudi te podatke, ki so zahtevani, jih normalen človek enostavno ne more izpolniti. Toliko pač, vsak ima svoj kot gledanja na ta zakon o debirokratizaciji. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep Šimenko. Izvolite. **SUZANA Lepo pozdravljeni. Spoštovane poslanke, poslanci, predsedujoči, državna sekretarka! Da je Slovenija zelo zbirokratizirana, polna administrativnih ovir, je znano že dlje časa in to kljub dejstvu, da se od leta 2004 preko Sektorja za odpravo administrativnih ovir Ministrstva za javno upravo v Slovenije s tem področjem ukvarjamo. Ob dnevnem srečevanju z državljani, podjetniki, predstavniki gospodarskih združenj, kmetovalci so vsi na področju administrativnih ovir enotni: ovir je preveč, postopki za pridobivanje dovoljenj, soglasij pa potekajo predlogo. Tudi na številnih lestvicah konkurenčnosti, lestvicah ekonomske svobode dosega Slovenija slaba mesta predvsem zaradi prevelike regulative, prevelikega števila predpisov in predolgih postopkov. Zaradi vsega omenjenega smo v SDS že v prejšnjem mandatu leta 2017 sklicali izredno sejo Državnega zbora in podali številne konkretne predloge debirokratizacije države. Kaj dosti se od takrat ni spremenilo, zato seveda v Poslanski skupini SDS pozdravljamo Predlog zakona o debirokratizaciji, ki je danes pred nami. Osnovni cilj zakona je poenotiti, poenostaviti življenje državljanov ter omogočiti lažje poslovanje podjetji ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravi administrativnih ovir. Le manj obremenjujoča zakonodaja bo izboljšala konkurenčnost gospodarstva in seveda posledično izboljšala standard državljanov. Zakon, ki je pred nami, je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so spremembe in dopolnitve zakonov, ki pa ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje, v drugem delu pa so prenehanja veljavnosti zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki se več ne uporabljajo. V Sloveniji imamo izjemno gostoto predpisov, imamo okoli 6 tisoč 700 zakonov, od katerih jih je več kot 40 odstotkov neveljavnih. Imamo okoli 45 tisoč podzakonskih aktov, od katerih je okoli 38 odstotkov neveljavnih. Vse skupaj je za državljane izjemno nepregledno. Na osnovi obstoječega registra predpisov državljanke in državljani ter drugi subjekti zelo težko ugotovijo, kateri veljavni predpisi jih zavezujejo. Prav tako sta si pogosto začetek veljavnosti ter začetek uporabe zakona ali podzakonskega akta različna in precej nenavadno je, da v veljavi ostanejo podzakonski akti, čeprav se njihova zakonska podlaga razveljavi. Vsebinske poenostavitve se nanašajo na štirinajst zakonov. V nadaljevanju bom izpostavila nekatere pomembnejše spremembe. Da bi omogočili hitrejše in učinkovitejše poslovanje uradnih oseb s posamezniki, se v Zakonu o prijavi prebivališča in Zakonu o centralnem registru prebivalstva dodajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu. Oba podatka bo državljan posredoval prostovoljno. Poenostavlja se vročanje dokumentov ali aktov, ki jih izdaja državna uprava, ki bo namesto po redni pošti potekal na elektronski naslov, ki bo povezan s telefonsko številko, kolikor se bo posameznik za takšen način vročanja seveda odločil. Šlo bo za prostovoljno izbiro. Pomeni pa bistveno poenostavitev, saj več ne bo potrebno iti na pošto in tam prevzemati pošiljke. Sklepi javnim uslužbencem se bodo lahko vročali na službeni mail. Ukinja se žig in pisanje datuma z besedo na vročilnicah, obvestilo o poslani pošiljki pa bo omogočeno tudi preko SMS sporočila. Odločbe bodo po novem lahko ob ministrih podpisovali tudi državni sekretarji, kar zagotovo razbremenjuje ministre pri njihovem delu. Omogoča se, da je v davčnih postopkih davčni zavezanec sama agrarna skupnost, ne pa vsi njeni člani. Omogočeno bo, da bo naloge opravljanja zavarovalnega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam, kar pomeni, da se bo s tem omogočilo izvajanje naravovarstvenega nadzora tudi občinski in medobčinski upravi. Glede Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Vlada predlaga, da izjave ponudnika o nepovezanosti s predstojnikom javne osebe ni treba več pridobiti v postopku sklepanja vsake pogodbe, temveč le še v primeru koncesije javno-zasebnega partnerstva in javnega naročila. V Zakonu o športu se ukinja dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu. Zakon prinaša tudi ustanovitev uradnega registra predpisov, ki bo zakonodajo naredil preglednejšo, saj bodo na enem mestu objavljena vsa uradna prečiščena besedila državnih predpisov. Uradni register bo vseboval vse veljavne državne predpise, kamor sodijo zakoni, ki jih sprejemamo v Državnem zboru, ter podzakonski akti, ki jih sprejema Vlada. Prav tako se bo naredilo prečiščenje zakonov in aktov, ki ne veljajo več. Danes namreč še vedno obstajajo in se še celo uporabljajo podzakonski akti, ki so nastali na podlagi zakonov, ki več ne veljajo. Finančna sredstva za postopno vzpostavitev uradnega registra bodo za naslednjih pet let zagotovljena iz sredstev EU, konkretno iz Sklada za okrevanje in odpornost. V drugem delu zakona se razveljavlja več kot 200 zakonov in z njimi povezanimi podzakonski akti, ki se več ne uporabljajo. Pri tem se dosledno udejanja spoštovanje 154. člena Ustave, ki objavo v Uradnem listu zahteva tudi pred prenehanjem veljavnosti državnih predpisov, izpostavlja se mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo preprečeval kopičenje predpisov, ki se zaradi potečenega časa ali drugih sprememb več ne uporabljajo. Seveda so potrebne še številne spremembe. To je prvi tovrstni zakon in verjamem, da je to šele začetek in seveda tudi prva pot k debirokratizaciji države. V Slovenski demokratski stranki bomo ta zakon v prvi obravnavi seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnje stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavil gospod Rudi Medved. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane in spoštovani! Podtikanje kukavičjih jajc v zakonodajo ves čas delovanja te vlade je stalna praksa in tudi zakon o debirokratizaciji je snovalcem, za katere pravzaprav niti ne vemo, kdo so, uspelo vrniti cel kup drobcev, ki z osnovno vsebino nimajo nobene zveze. Zakon je, tako kot še mnogo njih, pravi Let nad kukavičjim gnezdom. In res je, da je eno izmed večjih kukavičjih jajc izpadlo iz tega zakona na pritisk javnosti, strokovne javnosti, socialnih partnerjev, v bistvu pa pravzaprav zaradi umanjkanja glasov poslancev Desusa, kot smo lahko slišali. V LMŠ nas ne čudi, da so zakonu nasprotovale pravne službe ministrstev. Ministrstva sama niti niso hotela nastopiti kot predlagatelji. Besedilo so usklajevali zgolj na ravni kabinetov ministrov, predlog zakona je prišel neposredno iz Kabineta predsednika Vlade, pa bi pričakovali, seveda, da bo tak megazakon pospremljen s takšnimi fanfarami letošnjo pomlad, da bo tak zakon tukaj branila cela vrsta ministrov – takšen megazakon. Ampak seveda po drugi strani pa ne čudi, da jih ni tukaj, saj prav veliko opravka s tem zakonom niti niso imeli. Služba Vlade za zakonodajo je zakon dobesedno raztrgala, ampak tega mnenja ne boste našli, ker je neuradno; Ker se je vladna služba, ki skrbi za zakonitost vladnih odločitev – pazite to! – morala po neuradni poti dokopati do predlaganega zakona. Ugotovila je, da je na mnogih mestih ustavno sporen, škodljiv za državo in finančno obremenjujoč. Ampak kot rečeno, tega javnost ne more nikjer prebrati. Boste pa našli izrazito odklonilna mnenja cele vrste organizacij, od sindikatov do Zveze potrošnikov, informacijske pooblaščenke in drugih, ki so pa seveda nastala spontano, kakopak, saj zainteresirana javnost ali katerakoli javnost k nastajanju zakona ni bila pripuščena. Torej, o zakonu, ki naj bi lajšal vsakdanje življenje državljanov, se državljani nimate pravice izrekati, kaj šele pravice sooblikovati ga, ta oblast edino ve, spoštovane državljanke in spoštovani državljani, kaj je za vas dobro. Edino ona to ve. Življenje naj bi vam krojil Strateški svet za debirokratizacijo, za katerega niti ne vemo, na kakšni podlagi deluje, komu, razen predsedniku Vlade, morda sploh odgovarja. Strateški svet ima moč in nobene odgovornosti. Ampak po enakem modelu deluje tudi neformalna svetovalna skupina pod Lahovnikovim vodstvom, pa za Vlado pripravlja protikoronske ukrepe, prav tako brez sodelovanja zainteresirane javnosti, zato pa s celo vrsto kukavičjih jajc, ki na koncu v mnogih primerih ne zdržijo ustavne presoje. Snovalci tega zakona želijo v javnosti ustvariti všečen vtis, da bodo zmedo in prenormiranost države z 20 tisoč predpisi na mah odpravili z dvajsettisočprvim zakonom. Tega se loteva vlada, ki je v poldrugem letu sproducirala več kot 100 zakonov, blizu tisoč – ali pa kdo bi sploh štel – drugih prepisov in povzročila takšen pravni nered, da ga še leta ne bo mogoče sanirati. Zdaj posegajo po novem v 14, prej pa v 20 zakonov, z enim samim megazakonom. Sicer pa vlade Janeza Janše so nagnjene k takšnemu megalomanstvu – saj še pomnimo zloglasni Zujf, po skoraj desetletju se ga še vedno nismo docela znebili. V LMŠ smo prepričani, da bi v tem trenutku ta vlada storila največ za debirokratizacijo, ko bi šla za seboj pogledat ves pravni balast, ki ga je navlekla v devetih protikoronskih zakonih, in ko bi dovolila svojim lastnim pravnikom, da prečešejo ta pravni red, vključno s kopico odlokov, med katerimi najdemo vrsto protiustavnih. To bi bil korak, vsaj majhen korak k debirokratizaciji družbe.

pa ne zato, ker bi ta vlada sprevidela svoje zmote, ampak preprosto zanje ni bilo dovolj glasov. Kaj je uvedba socialne kapice pri 6 tisoč evrih? Razbremenitev razvojnega kadra, da mladi fantje ne bodo odhajali v tujino? Dajte no! To je v resnici povsem neupravičen odpustek menedžerjem z najvišjimi zaslužki in odstop od temeljne družbene solidarnosti. Rušenje solidarnosti znotraj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, hkrati pa zaradi dodatnega bremena za pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki znaša okoli 100 milijonov evrov, po nekaterih ocenah celo 130 milijonov evrov slabi vzdržnost teh dveh blagajn socialnega zavarovanja. Zato v LMŠ sprašujemo, kje je tu administrativna razbremenitev. In vam tudi odgovarjamo, ja tukaj pa res nikjer, finančna pa ja; in to znatna za najbolje plačani menedžerski kader. Bo to prispevalo h gospodarski rasti in rasti potrošnje prebivalstva? Seveda z ničemer tega ne boste podkrepili. Bo to prispevalo k rasti luknje v pokojninski in zdravstveni blagajni? Seveda bo in to znatno. No, zdaj tega ni več v zakonu, ampak seveda ne verjamemo, da se pa to ne bo pojavilo nekje drugje. Pa tudi, če v tem zakonu tega ni, je to še zdaleč premalo, da bi v LMŠ ta zakon podprli. Kaj bo k debirokratizaciji pripomogel sporen obvod Uradnega lista, sprašujem; razen, da bo davkoplačevalce že v startu stal 780 tisoč evrov. Zakoni v Sloveniji začnejo veljati po objavi v Uradnem listu. Zdaj pa naj bi jih vpisovali še v nek drug uradni register, češ da to bo pa zdaj pa trajni dostop do veljavnega pravnega reda. Ja, saj Pravno-informacijski sistem omogoča vpogled v slovensko in evropsko zakonodajo in sodno prakso! Torej ima veliko širši spekter in zdaj, če pa kdaj ne deluje, pa ga je treba pač posodobiti. Zanimivo, za vodenje tega novega registra bo potrebna gospodarska javna služba, kriterije za izbiro izvajalca bo določila Vlada, ena izmed družb, ki dela v tej smeri, pa že več let izbira najuglednejšega davčnega svetovalca in že več let na tem izboru zmaguje Ivan Simič, tvorec ideje o tem vzporednem registru. Ampak, seveda, nočem špekulirati, najbrž gre v v tem primeru za popolno naključje, kot mnogokrat pri potezah te vlade. V naslednjem primeru sicer ne vem, ali gre za naključje, priča pa, kako samopašno in ne oziraje se na to, kakšno zakonodajo predlaga ta vlada, deluje Strateški svet za debirokratizacijo oziroma njegov ideolog Ivan Simič. Namreč, skoraj hkrati s tem, ko je Vlada poslala v parlament zakon pripravili smo ga še v vladi Marjana Šarca –, na podlagi katerega osebna izkaznica po novem vsebuje digitalno potrdilo za lažje poslovanje ljudi z državo, je prišel v parlament ta zakon, ki elektronsko poslovanje z državo zreducira skorajda na raven Facebooka, da ne rečem Twitterja, ki je pa tako ali tako že skoraj uradni list te vlade oziroma njenega predsednika. Vročanje uradnih pisanj naj bi zdaj teklo kar po navadni elektronski pošti, s čimer se drastično zmanjšuje varnost pri poslovanju državljanov z državo, prav tako pa pušča odprta vprašanja dokazovanja vročanja, česar pošiljanje navadne elektronske pošte seveda ne omogoča. Dovolj je, da nekdo ve za moje geslo za gmail. V fizičnem svetu bi moral vsaj vlomiti v kaselc. Tukaj to ni potrebno. V tem je ta ogromna razlika med poslovanjem z državo s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila in Facebook vročanjem uradnega pisanja. Še v času vlade Marjana Šarca smo pripravili vse potrebno za delovanje sistema za elektronsko vročanje – in ta sistem deluje –, po katerem imajo državljani možnost prejemanja elektronskih dokumentov na državni portal eUprava. V času epidemije, ko se je izrazito povečala potreba po varnem elektronskem poslovanju državljanov z državo, Vlada ni ničesar storila za promocijo pomena digitalnih potrdil. Ko je bilo treba pridobiti digitalna covidna potrdila, pa je ta ista država od ljudi terjala kvalificirala potrdila in stresala nanje jezo, ker si tega niso že davno pridobili. In kaj bo k debirokratizaciji pripomoglo, če bodo v upravnih postopkih odločbe izdajali tudi državni sekretarji? Da bo to administrativno razbremenilo ministre. Ja, to res državljanom ogromno pomeni! Ministrom pa, seveda, saj bodo razbremenjeni odgovornosti. Javni arhitekturni natečaji so po prepričanju te vlade prav tako administrativno breme, dovolj visoka raven kulture urejanja prostora je pač stvar najnižje cene na hitro najboljše obveščenih ponudnikov. Že res, da je tudi določilo o brisanju natečajev letelo iz tega zakona, ampak ne zato, ker bi Vlada spremenila odnos do njih. Tudi to se bo zanesljivo pojavilo v kakšnem drugem zakonu – kot podtaknjenec, seveda. Strokovne komisije za izbor kulturnih programov za sofinanciranje bodo samo še privesek, ki ne bo v ničemer odločal, odločal bo minister. Sanje stranke SDS disciplinirati kulturnike se torej v tem zakonu uresničujejo, javne uslužbence pa bodo predstojniki premeščali kar prek elektronske pošte. No, tisto, da bi pa vam policist izdal plačilni nalog brez vaše izjave in brez opisa prekrška, pa je bilo očitno v nekem trenutku še za to vlado preveč in je letelo iz predloga zakona. Ampak tudi to lahko pričakujemo, da se bo slej ko prej pojavilo nekje drugje. Sicer pa v LMŠ ob upoštevanju ignorantskega odnosa sedanjih oblastnikov do vseh, ki v normalni parlamentarni demokraciji morajo sodelovati pri pripravi zakonodaje, lahko ugotovimo le, da smo za vlado Janeza Janše pravzaprav državljani administrativno breme. Ne glede na potencialno nezakonitost in ustavno spornost mnogih členov tega zakona je že predlog zakona sam v celoti ustavno sporen. 44 člen Ustave določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali pa po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev, tukaj pa je šlo brez kakršnekoli javne razprave, brez sodelovanja stroke, še celo lastnih ministrstev te vlade. Brez socialnega dialoga je nastal zakon, ki zadeva slehernega državljana, in to je nesprejemljivo. Zgolj z všečnim naslovom, da gre za debirokratizacijo, se ne da prikriti dejstva, da je tej oblasti ravno za ljudi kaj malo mar. Javna razprava je namreč standard in za ta standard smo se v tej družbi dolgo trudili. Zakone je treba pisati skupaj s tistimi, ki so jim namenjeni, v katerih vsakdan posegajo, tu pa lahko preberemo, da je bil zakon predstavnikom javnosti predstavljen v okviru Strateškega sveta za debirokratizacijo. Pojasnjujejo nam, da je javnost sodelovala tako, da so zakon pripravljavci predstavili pripravljavcem. Zaradi tega se bodo seveda pripravljavci morali še bistveno bolj poglobiti, da bi za LMŠ tak zakon bil primeren za nadaljnjo obravnavo. Zato bomo seveda to besedilo zavrnili. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Kot prva dobi besedo gospa Anja Bah Žibert, pripravi se mag. Bojana Muršič. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, tako vsem v dvorani kot tudi našim državljankam in državljanom pred malimi zasloni! Naslov predmetnega zakona, ki ga danes obravnavamo, je Predlog zakona o debirokratizaciji. Jaz bi mu dodala še podnaslov, in sicer Kdo je sprejel izziv in kdo si je upal. Namreč, zakaj tako menim? 30 let Slovenije, več let govora o tem, da se utapljamo v nekih birokratskih vodah, da je debirokratizacija nujna, da je potrebno nekako razbremeniti tako naše gospodarstvo z raznimi administrativnimi ovirami kot nenazadnje olajšati življenje ljudem; imeli smo posebne službe, ki so se s tem ukvarjale in tako naprej. Rezultat? Nič. Pred dobrim letom in pol je zaprisegla aktualna vlada Janeza Janše in eno od smeri takrat napovedala, da se bo zavzela in naredila korak naprej tudi pri debirokratizaciji Slovenije. In danes govorimo o tem. Res dobro sem poslušala vse predhodnike v stališčih in najbolj zanimivo je bilo, da so se večina njih in tudi večino časa – ukvarjali s stvarmi, ki jih v tem zakonu sploh ni več. To je res zanimivo. Se pravi, to je tako, kot da bi obravnavali nek predlog zakona, potem pa bi se ves čas v stališčih ukvarjali z osnutkom, ki je bil narejen narejen enkrat prej. Ni smiselno in potrata časa, ker o nečem, česar ni več, je res nesmiselno o tem razpravljati. Ampak očitno česa drugega o tem zakonu niso mogli povedati, da bi mu nasprotovali, nekako je pa treba utemeljiti tisti večni »ne« pri levi opoziciji.

tako imenovanega Strateškega sveta za debirokratizacijo, kjer so sodelovali številni strokovnjaki z različnih področij. Jaz ne pristajam na tisto omalovaževanje, češ to je nastajalo na podlagi nekega strateškega sveta, ki ga je imenovala Vlada. Ja, res je in v njem so sodelovali strokovnjaki. Tudi ti so predstavniki družbe in tudi ti so verjetno lahko zainteresirana javnost – kajne? zadevo je vodil mag. Simič, ki je pravzaprav že kar veliko govoril o tem zakonu. Meni je bilo pa zanimivo, ko je prvič predstavil predlog zakona, ko so ga vprašali, pa na ta predlog zakona so številne pripombe, nekateri se bojijo rabe, ne vem, da bo prišlo do pretirane pretirane rabe ali pa celo do zlorab osebnih podatkov posameznikov, bali so se, kdo bo vse imel vpogled v te zadeve, pa to vročanje pošte elektronsko, pa ne več fizično in tako naprej. On je dal eno zanimivo izjavo, ki sem si jo tudi jaz zamislila, ker se tega časa spomnim. Namreč, omenjeni je bil nekoč direktor davčne uprave in nekoč je predlagal spremembo, če se spomnite vročanja pošte glede informativnega izračuna za dohodnino ali pa na primer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To se je nekoč moralo vročati priporočeno, če se spomnite. To je državo kar nekaj stalo. Nenazadnje je obremenjevalo celoten sistem, ker je nekdo moral to dvigniti, če nekoga ni bilo doma, je to stalo na pošti in tako naprej. Ne bom šla v podrobnosti. Ampak ko je to predlagal, je bilo polno nekih zadržkov, nekih ovir, nekih zaskrbljenosti, skoraj tako, da se bo cel sistem, kar se tiče davčne ureditve, sesul. Ni res. Ne le, da smo se navadili na ta način, ampak vidimo, da je več kot odličen in dobrodošel in da danes dobimo to v nabiralnik, po potrebi imamo možnost, da damo ugovor in tako naprej. Ne bom šla v postopek. Danes, ko govorimo o zakonu o debirokratizaciji – vsaj tisti, ki ste vsaj nekaj govorili o aktualnem zakonu in ne o tistem, ki naj bi bil, pa ga ni več –, je ravno to, da prinaša na različnih področjih spremembe, ki bodo olajšale življenja državljankam in državljanom in nenazadnje naredili Slovenijo za boljše poslovno okolje. Seveda v tem zakonu ni vsega, kar bi bilo potrebno na področju debirokratizacije storiti, ampak kot rečeno, ta vlada si je upala in ta vlada je naredila. In ne samo to! Moramo vedeti, da ko je bilo napovedano, da se bo pripravil ta zakon, nihče ni vedel, da bo tako zelo velik del obremenitve namenjen soočanju s covidom. Pa kljub temu se vse tisto, kar je bilo nekako obljubljeno, izvaja. Zdaj, jaz sem poslušala, oprostite, eni so razlagali, da je zakon, ki je pred nami premalo ambiciozen, da je v njem premalo rešitev. Drugi so rekli, da očitno debirokratizacijo razumemo povsem drugače. Nekateri so se ukvarjali z Zujfom in to iz tistih političnih opcij, ki so v v bistvu Zujf, kar ga je ostalo, dobesedno spremenili v stalni ukrep, ko bi ga lahko odpravili. Toliko o tem, kako in kaj z Zujfom. Namreč vlada Janeza Janše je Zujf predlagala kot takrat nujni ukrep in potem ni bil več potreben, ampak leve vlade so se odločile, da bomo z njim nadaljevale in posamezne zadeve spremenile v stalne. Ne razumem, zakaj. Skratka, ukvarjali so se z vsem živim, ampak povejte mi, saj v bistvu kdo mi pa lahko danes reče, ali nekaj razumemo enako. Jaz nimam primerjave. Jaz zakona o debirokratizaciji katere druge vlade nisem videla, da bi lahko zadevo primerjala. Kar se tiče ambicioznosti. Ne vem, kdo lahko to ocenjuje, kajti ni nobene primerjave. Ima kdo drug kakšen predlog, ga je vložil kdaj? Jaz takšnega predloga nisem videla. Tako mislim, da so takšni okraski pridevniški povsem odveč. Ukvarjajmo se s tem, kar je. Če karkoli manjka konkretnega in bi se dalo rešiti v tem zakonodajnem postopku, predlagam, da to naredimo. Zato pa imamo danes prvo branje in zagotovo bo tudi v nadaljnjih postopkih morda še kakšna zadeva, ki bo prišla kot dodatna, ali pa kakšna zadeva, ki se bo delno korigirala. To je stvar nadaljnjih postopkov in o tem bi se bilo prav pogovarjati. Ampak mogoče samo toliko za vpogled zaradi državljank in državljanov, ker o tej debirokratizaciji veliko govorimo, potem pa jo včasih, bi rekla, ubesediš lažje, ko mogoče vidiš, kaj pravzaprav v življenju vse to pomeni. Sedaj, če bi gledali z gledišča števila predpisov in nekaj aktov, ki jih ima ta država, potem bi lahko rekli, da v teh 30 letih pravzaprav je bilo nekomu bolj pomembna birokratizacija države, da nekomu sploh ni bilo do tega, da bi bila država debirokratizirana. Zakaj? Odgovor je preprost. Bolj kot so stvari zakomplicirane, manj so razumljive za ljudi. Bolj ko nek postopek zapleteš, težje ga bodo ljudje razumeli in težje se bodo tudi odzvali. Tukaj je ključ do tega, zakaj je pa vendarle nastopil čas, da je ta debirokratizacija nujna. Poglejte, tako imenovani register pravnih predpisov to mogoče tudi v vednost državljankam in državljanom, bom mogoče tukaj šla malo bolj podrobno. Mi imamo register pravnih prepisov. V njem je bilo na presečni datum 6. maja lanskega leta 269 predpisov in drugih aktov. Si predstavljate 52 Zaboga, povejte mi osebo v tej državi, pa tudi pravnike, vrhunske pravnike, pa predavatelje, če kdo lahko reče, da pozna vsaj 30 procentov dodobra teh predpisov. Po moje ga ni. Ampak poglejte, kako imamo mi urejene te predpise. Veljavni predpisi – skratka govorim o tej številki, ki jo delim sedaj po kategorijah – so označeni z zeleno piko. Veljavni predpisi, ki se še ne uporabljajo, so označeni z oranžno piko. Potem imamo veljavne predpise, ki se več ne uporabljajo in so označeni s črno piko. Potem pa imamo neveljavne predpise, ki se še uporabljajo, ti imajo zeleno-rdečo piko. In imamo neveljavne predpise, ki imajo rdečo piko. Oprostite, ampak včasih se že sprašujem, tudi ko naše strokovne službe vlagajo kakšne predloge, da vse skupaj ne brkljajo in da vlagajo zakone na kakšen predpis, ki je že v kategoriji, bom rekla, no ajde, zeleno-rdeč, ali celo rdeč, ali pa črn – saj sploh ni pomembno – in spregleda zeleno. Ampak tako to je. Tako to je! Si predstavljate? Prej je bilo nekje rečeno, da gremo nazaj v srednji vek. No, ne vem, v katerem smo tukaj. Roko na srce, oprostite za vse to, ampak kdor uporablja ta sistem, pa pa ima celo kakšno bolezen, kjer pač barvno nekatere stvari ne more videti, saj sploh ne ve, kateri predpis velja. Res smo smešni, včasih smo res nekje še tam za luno, rečem. No, in kar je najbolj pomembno pri vsem tem, je, da nekako statistika kaže, da se v povprečju na leto dni pojavi 77 nekako zakonov na novo in okoli 262 podzakonskih aktov. To je letno in to je nekako povprečje. Skratka, res smo obremenjeni s temi zakoni in predpisi in tukaj je pač potrebno generalno stvari spremeniti, res prečistiti, narediti sistem takšen, da bo uporaben, da bo prijazen do uporabnikov. In nenazadnje, veste, če navaden državljan uporablja – prej je bilo rečeno, veliko so se tudi nekateri ukvarjali z družbenimi omrežji, ampak samo če uporabljaš Google in iščeš nek zakon, včasih, veste, ne prideš do aktualnega zakona. Prideš že, ampak še prej pa najdeš vse prej še kaj drugega. Tako nek tak enoten sistem, kjer bo povsem jasno, se mi zdi za čisto osnovne zadeve povsem nujen. Kar je pomembno v tem zakonu, je, da je sestavljen iz dveh delov. Prvi del zakona nekako posega v 14 različnih zakonov. To so s področja pravosodja, notranjih zadev, javne uprave, financ, dela, kmetijstva, okolja in prostor, izobraževanja, zdravja. Skratka, različna področja. Ne bom naštevala, kaj vse k posameznim področjem ali pa v kaj glede posameznega zakona sedaj ta zakon prinaša kot spremembo, kajti mislim, da je prej kar nekaj minut za to namenila kolegica Suzana Lep Šimenko in je bila zelo konkretna, kaj in kako. Pomemben se mi zdi tudi tisti drugi del zakona, ki bo pa v bistvu bistvu namenjen temu, da se bodo tiste zadeve, ki so potrebne, tudi ukinile in jih več ne bo. To je tudi pri tej količini predpisov več kot pomembno. Zdaj pa samo še nekaj odgovorov za tiste, ki pa so se glede na pomisleke vsaj toliko dotaknili aktualnega zakona, da so pa vendarle kakšno zadevo izpostavili. Mogoče v odgovor tistim, ki so govorili o elektronski obliki vročanja. Kot sem razumela, lahko da je napačno, ampak gre za možnost, ki jo bo nekdo imel, če nekdo nima elektronske pošte ali pa računalnika, pač te možnosti seveda nima. Nekaj drugega se mi zdi bolj pomembno. Nekateri so izrazili skrb, da bo zdaj pa država imela neverjeten pregled nad posameznikom, imeli bodo njihov elektronski naslov, celo telefon. Zdaj, sploh v času korone, ker se je v času korone vedno več ljudi odločalo za spletne nakupe, spletno nakupujejo celo hrano, pač vse artikle, različne zadeve, urejajo tudi spletno, tudi spletno banko imamo in tako naprej. In pri vseh teh zadevah, če želiš uporabljati nek spletni nakup, čisto preprosto zadevo, samo mogoče za 5 evrov, 10 evrov – veste, kaj vse morate dati? Vse svoje osebne podatke, ne samo telefon in elektronski naslov, celotne podatke. Celo nekateri hočejo točne letnice rojstva, EMŠO in tako naprej. Skratka, če kdo misli, da da s tem ukrepom tukaj pri debirokratizaciji želi kdo nadzirati državljane, se smeši. Sploh glede na to, kaj vse moraš na drugi strani dati za nek manjši nakup. Pa še nekaj, ker pač izbereš tudi način dostave, te nihče ne vpraša, da bo s tvojimi podatki razpolagala tudi Pošta Slovenije. Pa razpolaga. Pa razpolaga! Tako mislim, da je ta skrb odveč in da pojdimo s časom naprej in omogočimo takšen hitrejši način. Kar se tiče pa tega, ne bom pač komentirala, da nekateri menijo, da glede Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, kar se tiče zadnjega slovesa od pokojnika, ne sodi. Mislim, da v ta zakon to sodi. Ne bi rekla, da gremo na ta način s časom naprej, ampak pustimo ljudem njihovo kulturo in pustimo možnost, da se od svojcev, od tistih najbližjih, poslovijo na svoj način; če je to mogoče, če je to mogoče. Nekaterim to pomeni ogromno in ne vem, zakaj ta možnost ne bi bila dana. Tako kot se odločajo ljudje za različne načine pokopa, tako v teh manjših krajih, po moje, kjer je ta tradicija še bolj živa, zagotovo to ljudem pomeni veliko. In če jim pomeni veliko, zakaj jim te možnosti, seveda to kot možnost ne bi nudili. Toliko. Hvala lepa.

Kolegica pred mano je kar začela s pompoznim nastopom, kako si ta vlada upa, kako je naredila, kako bo olajšala življenje ljudi s tem zakonom o debirokratizaciji in zakaj smo se poslanske skupine pri predstavitvi stališč ukvarjale z zakonom, ki ga na koncu koncev ni več. Mi bi še danes imeli ta zakon, v kolikor ne bi bilo toliko pripomb v bistvu strokovne javnosti. In šele takrat, pet minut pred dvanajsto, pred obravnavo, se je ta zakon umaknil In danes govorimo pa res o drugem oziroma o malce prečiščenem zakonu, ne govorimo več o več kot 20 zakonih, ki jih spreminjamo, ampak zgolj o 14. Toliko mogoče za uvod. Predstavnica Vlade je navedla tudi, da se s tem zakonom preprečuje nadaljevanje kopičenja zakonodaje. V enem delu se s tem tudi strinjam, v tem drugem delu, ki ga ta zakon prinaša, kjer se črtajo posamezni zakoni, vam bom v nadaljevanju povedala, kje vidim pa večje težave. Ja, tudi absolutno se strinjam s tem, da je potrebno v Sloveniji debirokratizirati zakonodajo in odpraviti administrativne ovire. Ampak ali bo ta zakon prinesel boljše poslovno okolje in njegov razvoj, se pa res vprašam, ali je to prava pot. Z zakonom se posega v Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, posega se v 113. člen, kjer se črtata dva stavka, stavka, pa ju bom navedla, »Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat«. Zdaj mi pa vi povejte, kje je ta ta hitrost, kako bo to vse skupaj hitreje potekalo, kajti v obrazložitvi 40. člena pa se govori o tem, da bo s tem ukrepom pospešena hitrost odločanja in povečana učinkovitost. Jaz je v tem delu ne vidim. Prav tako smo dobili opozorilo s strani društva Asociacija – seveda sama poznam ta Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da je potreben sprememb. Ne vem, zakaj ne gremo v celovito spremembo tega zakona, kajti to je pomembno. Potem, kaj ima člen o spodbudnem poslovnem okolju z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, o katerem je kolegica pred mano tudi govorila, kjer bodo v bistvu imeli možnost, tam kjer je manj kot 3 tisoč prebivalcev, da se svojci poslovijo od svojca, ki leži na domu – kaj ima ta člen zakona z debirokratizacijo? Tukaj se mi res postavlja vprašanje. Če smatramo, da je to potrebno spremeniti, dajte, vložite spremembo tega zakona. Kajti tukaj se kar postavljajo vprašanja, kaj bo potem s tem zakonom oziroma s tem členom, kajti 24-urna dežurna služba bo še vedno naprej delovala in v primeru, da bo šlo za izločitev krajev z manj kot 3 tisoč prebivalci, pa lahko tudi rečem konkretno, recimo na Prevaljah in Ravnah, da bo ta storitev potem bistveno dražja; dražji bo prevoz, ki zdaj znaša prvi prevoz 159 evrov na posameznega pokojnika. In sami vemo, kako se ta izračuna. Ta cena se bo podražila za več kot dvakrat. Idite s posebnim zakonom, mislim s tem konkretnim zakonom, ne tiščite tega v zakon o debirokratizaciji, kajti ta člen zakona res ne sodi v ta zakon o debirokratizaciji. O Zakonu o Uradnem listu je bilo že toliko povedanega, da se res sploh ne mislim spuščati, kajti tudi vladna zakonodajna služba ima tukaj polno pomislekov, polno pripomb, ki pa se niso spremenile od prvega osnutka, kajti ostal je v tem delu povsem enak in je tudi po mnenju ustavno sporen, v praksi pa celo – zdaj ne vem, jaz tega ne morem presojati – neizvedljiv. Take informacije smo Vrhovno sodišče nas opozarja na 27. člen zakona o debirokratizaciji, na 32. člen, pa še na vrsto drugih členov, da v bistvu niso upoštevane njihove pripombe. In ja, cilj bi res moral iti v smeri zmanjšanja birokratskih predpisov, s tem posledično tudi zmanjšanja predpisov. Tako je povedal tudi sedanji predsednik Vlade Janez Janša 8. 5. 2017, ko je izjavil, »več predpisov, manj je svobode in pravne varnosti za državljane, večja je moč birokratizacije in več je korupcije. Nujen je program, ki bo terjal, da se vedno, ko se sprejema nov predpis, nekaj prejšnjih združi ali ukine, torej najmanj dva na enega«. Zdaj pa se sprašujem na tem mestu, ali ta zakon temu sledi. Po moje ne. Vzpostavlja še večjo nejasnost zakonodaje in le malo posega v bistvo in srž naše zakonodaje, v zmanjševanje birokracije. Zakaj pa to navajam? Navajam pa tudi zaradi posledičnih zakonov, ki jih bomo sprejemali. Jutri imamo v obravnavi zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem sploh nimamo opredeljenega financiranja. Zakaj nimamo opredeljeno financiranje? Ker ta vlada še danes ne ve, kako bo financirala ta sistem dolgotrajne oskrbe. In kaj se bo še naprej dogajalo? Na podlagi tega zakona, če bo sprejet, o dolgotrajni oskrbi, bomo dobili še en nov zakon – Zakon o financiranju dolgotrajne oskrbe. Pa spet naredimo iz enega zakona dva zakona. Zakaj ne bi bilo v zakonu o dolgotrajni oskrbi urejen sistem financiranja, na to nas vsi opozarjajo. In vrsto takih stvari je. Tudi če gledamo PKP-je, ki smo jih sprejemali, se je posegalo v vrsto drugih zakonov in enostavno se nam to vse skupaj samo širi, namesto da bi krčili. Absolutno se pa strinjam, da je potrebno zakonodajo krčiti in da bodo tisti zakoni, ki jih bomo imeli, jasni, berljivi in da jih bodo razumeli tako strokovni sodelavci pa navaden državljan, ki bo to moral uporabljati. Zakonu o prijavi stalnega prebivališča in Zakonu o centralnem registru se dodaja oziroma seveda na željo, mobilna številka, pa elektronski naslov, da bi se omogočalo hitrejše in učinkovito učinkovito pogovor oziroma kontaktiranje med uradnimi osebami in tudi s posamezniki. To se sliši zelo, zelo fino, ampak zavedati se je treba, da posamezniki številke menjujejo, elektronski naslovi se tudi menjujejo. Zakaj se menjujejo? Zaradi tega, ker prihaja do vdora v elektronske naslove in potem tega naslova več ne uporabljaš in ponovno moraš kot posameznik sporočati spremembo, to je spet eno dodatno delo. Ob tem se pa še kar pozablja, da imamo več kot 620 tisoč upokojencev, med njimi je po vsej verjetnosti dobra polovica, ki na koncu koncev ne obvladajo računalniških znanj, nimajo elektronskega naslova, nimajo telefona oziroma telefon še mogoče imajo, ne znajo pa esemesov uporabljati. To vam lahko z gotovostjo tudi povem. Da pa ne omenjam še tisto ključno, ker posledično, če imaš to, rabiš pa tudi računalnik, in ljudje, starejši, upokojenci nimajo računalnikov, ker si jih ne morejo kupiti. Tako kljub temu da je to vse skupaj prostovoljno, je potrebno razmišljati tudi v tem kontekstu, v razmislek za naprej. Moram pa se dotakniti tudi tega Zakona o splošnem upravnem postopku in tudi tega, da lahko državni sekretarji odločajo o zadevah brez Zakona o splošnem upravnem postopku. Tukaj pa res imam velik, velik zadržek oziroma se s tem absolutno ne strinjam, ker vemo, da kdor odloča, vodi in odloča v postopkih, mora imeti ustrezno: prvič, ustrezno izobrazbo, drugič mora opraviti izpit. In če imaš izobrazbo pete stopnje, opravljaš izpit za peto stopnjo. Če imaš izobrazbo in zahtevnostno delo za šesto stopnjo, delaš za šesto stopnjo izpit. Zakaj to navajam? Zaradi tega, ker sem sama delala dvakrat izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, kajti najprej sem imela za šesto stopnjo opravljen izpit, kasneje, ko pa sem doštudirala, sem pa opravljala celo za sedmo. Osnovo Zakona o splošnem upravnem postopku bi moral tudi vedeti oziroma poznati državni sekretar, v kolikor bi odločal o zadevah.

naj se vsak nauči teh osnovnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku. Veliko bi se še dalo o tem zakonu kljub temu govoriti, ne glede na to, da so nekateri povzemali star zakon, mislim prejšnjo verzijo zakona, pa zdaj imamo novo obliko. obliko. Res mislim, da bi bil že res čas, da se začnemo ukvarjati s tistim, kar je srž tega problema – debirokratizacija in manj administriranja. Hvala lepa.

Povedanega je bilo že dosti, pač, pred nami je predlog zakona, ki ima v resnici bolj malo, da ne rečem, skoraj nič skupnega z debirokratizacijo kot tako. Res, praktično nič skupnega. Vlada Janeza Janše, ki dela eno, govori pa drugo, vztrajno še naprej gradi svojo podobo protibirokratske, na učinkovitosti utemeljene vlade. Zato raje vlada kar z odloki, večinoma, in bolj malo z zakoni, zato ker je to hitro, učinkovito in praktično čez noč. Zato ustanavlja ad hoc delovne skupine, ki naj bi pospešile prehod države v digitalizirano in debirokratizirano družbo. Zato predlaga navsezadnje ta zakon o debirokratizaciji, dimno zaveso z zvenečim in všečnim naslovom, ki bo s poseganjem in brkljanjem po pravnem redu Republike Slovenije ustvarila popolno zmedo in omogočila plodno okolje – da ne rečem močvirje – z uresničevanjem klientelističnih interesov določenih skupin in posameznikov. Takšni omnibus zakoni, ki posegajo v mnoge druge zakone, namreč vpeljujejo popolno nepreglednost in so namenjeni predvsem temu, da bodo najbogatejšim in najvplivnejšim dali še več in komu iz pravega okrožja omogočili dodaten posel z državo. Eden glavnih argumentov za pripravo tega zakona o debirokratizaciji, ki ga je Vlada, mimogrede, pripravljala v popolni tišini, mimo ustaljenih procedur, mimo Poslovnika Vlade, je, da je veliko število predpisov ključna birokratska ovira, ki greni življenje podjetjem in državljanom. Toda samo tretja Janševa vlada je do sedaj, se pravi od prevzema oblasti, sprejela že več kot sto zakonov in več kot tisoč podzakonskih predpisov – kdo bi to sploh še štel! In vsi ti so polni raznih administrativnih ovir ter kršitev ustave, kršitev človekovih pravic, zaradi katerih jih obravnava, celo pogosto obravnava, Ustavno sodišče. Pod pretvezo zmanjševanja predpisov gre torej v bistvu za upravičevanje obstoja Simičevega strateškega sveta. Vladne napovedi o velikem zmanjšanju administrativnih ovir na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju se do sedaj niti približno niso uresničile, vsaj jaz ne vem, da bi se. Odprava administrativnih ovir in vzpostavljanje konkurenčnega poslovnega okolja, s katerim Vlada utemeljuje pripravo tega zakona, sta seveda vedno dobrodošla, če bi Vlada s tem mislila resno in če to ne bi bila Janševa vlada; če ne bi šlo za ponavljanje sedaj že slovite prakse, s katero vlada na enak način že ves čas epidemije sistemskimi nadzakoni, s katerimi z enim zamahom posega v serijo drugih predpisov in ustvarja velikansko zmedo. Takšni so bili do sedaj vsi protikoronski paketi. V času druge Janševe vlade leta 20112 pa je bila ista zgodba Zakon o upravljanju javnih financ, razvpiti Zujf. Zakon naj bi tako v enem zamahu prečistil pravno nejasnost, določil prenehanje veljavnosti zakonov, ki ne morejo več ustvarjati novih pravic oziroma obveznosti. Dotika se torej pravnih predpisov, ki se ne uporabljajo in tako ne vplivajo na vsakdanje življenje ljudi. Pa se vprašajmo, za kaj za vraga Zakaj za vraga se je Vlada odločiti sploh se ukvarjati s to nenujno zadevo v tako relativno kratkem mandatu, ko po drugi strani manjkajo številni nujni predpisi, predvsem pa zakoni, ki bi omogočali podlage za učinkovit boj proti epidemiji, v kateri se nahajamo? Pod pritiskom opozicije in javnosti so se sicer v Vladi nekoliko ustrašili in so umaknili prvotno verzijo zakona. Iz nje so dejansko izbrisali najbolj sporne določbe v zvezi s socialno kapico, ampak nekaj potencialnih daril za zaslužne je pa še vedno ostalo in to je verjetno ta razlog, da se danes ukvarjamo s tem predlogom zakona. Pa poglejmo, katero darilo imam, recimo, v mislih. Recimo, uvedbo novega uradnega registra prepisov, ki pomeni v bistvu obvod od Uradnega lista. Po prvi ocenah naj bi stal ta projekt tam nekje 780 tisoč evrov in ni naključje, da se s takšnimi, s tovrstnimi storitvami ukvarja – kdo? Ravno podjetje, povezano z Ivanom Simičem, vodjem projekta debirokratizacije. Zanimivo, ne? Slučajno? Seveda. Kar nekaj denarja za storitev, ki jo že imamo. Kot je že danes Luka povedal za ene tisoč minimalnih neto plač. Malenkost, kaj ne? V osnovi pa gre pri tem zakonu torej za ustavno sporen, za državo škodljiv in finančno obremenilen predlog zakona, ki nima prav nobene zveze z debirokratizacijo, ampak prav nobene. Po eni strani posega v vsebine, ki spadajo v področne zakone, za katere skrbijo pristojna ministrstva, po drugi pa na neustrezen način razveljavlja predpise, ki se v slovenskem pravnem redu tako ali tako ne uporabljajo več. Že protikoronski paketi so pokazali, da želi Vlada nepreglednost izkoristiti za lažje uresničevanje klientelnih interesov skupin in posameznikov in tako želi Janševa vlada z zakonom o debirokratizaciji pod pretvezo poenostavitve postopkov na hitro uvesti tudi nekatere spremembe, za katere so vlade v preteklosti iskale široko politično in strokovno soglasje. Takšni omnibus zakoni, ki posegajo v mnoge druge zakone, vpeljujejo torej predvsem netransparentnost, nepreglednost zakonodaj in služijo vsem drugim ciljem, samo debirokratizaciji ne. Hkrati so taki metazakoni pokazatelj šibkosti vladajoče koalicije, ki večine v Državnem zboru nima in, kot rečeno, ali vlada z odloki ali pa spešta v en zakon vse živo, da povozi potem 14 ali 20 drugih zakonov. To je dimna zavesa, ki je, dragi moji, niti 400 kanistrov Hojsovega plina nad Ljubljano ne more preglasiti, in še eden razlog več, zakaj mora ta vlada nemudoma oditi in zakaj moramo čim prej imeti predčasne volitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo je sedaj želela državna sekretarka. Izvolite. **DR. KATJA TRILLER VRTOVEC:** Hvala lepa za besedo. V razpravi se je pojavilo kar nekaj vprašanj, zato bi izkoristila priložnost, da vsaj na nekaj od njih odgovorim. Največkrat je bilo izpostavljeno vprašanje ustreznosti paketnega sprejemanja teh debirokratizacijskih ukrepov na eni strani in na drugi nezadostnost teh predlaganih ukrepov, ki bi dejansko že prispevali k debirokratizaciji. Meni se zdita ta argumenta mogoče malo nasprotujoča, zato ker če se izpostavi, da predlagani debirokratizacijski ukrepi nimajo nič skupnega z debirokratizacijo, kakšna bi bila šele reakcija, če bi za vsako posamezno rešitev, ki je v tem zakonu, Vlada pripravila samostojno zakonsko novelo, ki bi jo predstavil minister, kot je bilo slišano in predlagano. Kot rečeno, tukaj gre za enostavne zakonske ukrepe, ki ne zahtevajo nekih sistemskih sprememb, vseeno pa otežujejo življenje posameznikom in gospodarskim podjetjem. To bi primerjala s tem, da vsi si prizadevamo, da bi se Slovenija debirokratizirala, vendar se nam pa vsak posamezni korak v tej smeri zdi premajhen ali pa nepotreben, da bi ga sploh storili in zato Slovenija dejansko na tem področju stopica na mestu. Mislim, da je edini možni način, da se tega lotimo, da se pripravi nek paket sprememb in se jih naenkrat vloži v Državni zbor. Lahko vam ponudim primerjavo s tem ukrepom prečiščevanja pravnega reda. Večkrat je bilo povedano, da smo imeli pred ustanovitvijo strateškega sveta preko 30 tisoč državnih predpisov. Prizadevanja, da bi se to prečistilo, potekajo v različnih vladah že leta, vendar je bilo ugotovljeno, da je hitrost čiščenja pravnega reda en procent pravnega reda na leto. To pomeni, da bi s to hitrostjo uspeli pravni red prečistiti v stotih letih, ko bi verjetno bilo treba začeti spet na novo. Ko smo se lotili paketnega reševanja tega problema oziroma ministrstva so se sama lotila, so zmogla samo v nekaj mesecih pregledati celotni pravni red in ugotoviti, da pet šestin pravnih aktov, ki so bili vneseni v ta register predpisov, ne zavezujejo in da dejansko sploh nimajo narave splošnih pravnih aktov. Potem bi se dotaknila pomislekov, da ni bilo opravljene javne obravnave tega predloga. Gre šele za prvo razpravo, zakon je šele vložen v Državni zbor, zakonodajni postopek je javen, predvideva se redni postopek in bo imela javnost vso možnost, da svoje pomisleke izrazi tudi v Državnem zboru. Potem bi odgovorila tudi na pomisleke glede finančnih učinkov, ki jih ima ta zakon. V tem kontekstu je bila omenjena tudi socialna kapica, ki sicer ni več del tega predloga zakona, vendar samo, da mogoče postavim v širši kontekst. Uradni register bo približno imel finančnih učinkov za okrog 700 tisoč evrov, potem če še omenim socialno kapico, ki je zdaj sicer ni več, ki bi imela negativnih finančnih učinkov na javne blagajne okrog 70 milijonov evrov. Po podatkih, ki sem jih dobila danes iz Finančne uprave, pa več pobranih socialnih prispevkov v letošnjih devetih mesecih v primerjavi z letom 2019 prinaša 700 milijonov več prilivov v zdravstveno in socialno blagajno. To se pravi, da je da je razlog, zakaj je več prilivov v te socialne blagajne, je pa manjša brezposelnost. Če ste prej primerjali učinek stroška za uradni register za tisoč minimalnih plač, pomeni manjša brezposelnost milijon minimalnih plač, ki so se spremenile oziroma ki so nadomestile nadomestilo za brezposelnost. Potem bi se odzvala na pomisleke, kaj prinaša oziroma kakšno dodano vrednost ima uradni register. Tukaj so se pojavili predvsem očitki, da gre za obvod Uradnega lista. To ne drži, ker Uradni list ostaja v nespremenjeni obliki še vedno in je namenjen prvi seznanitvi posameznikom z nekim predpisom, preden začne veljati, in v njej so predpisi zbrani po kronološkem redu, v uradnem registru bodo pa predpisi zbrani po hierarhiji in po tematiki in bodo omogočali trajen dostop posameznikov do veljavnega pravnega reda. Tudi ne drži večkrat izpostavljeni očitek, da bo upravljanje uradnega registra namenjeno neki neki gospodarski družbi. To ne drži, v zakonu jasno piše, da bo upravljavec uradnega registra sam Uradni list. In dejansko bo uradni register pomenil samo četrto zbirko v upravljanju Uradnega lista. Oni že sedaj upravljajo s tremi zbirkami, to je Uradni list – uredbeni del, Uradni list – razglasni del in Uradni list – mednarodne pogodbe. V tem četrtem delu se bodo objavljala uradno prečiščena besedila, ker kot veste, se v zadnjem času večinoma sprejemajo samo še zakonske novele, veliko manj pa celotni zakoni. Kar se pa tiče dodane vrednosti do obstoječega Pravno-informacijskega sistema, je pa glavna razlika ta, da je obstoječi Pravno-informacijski sistem informativne narave, kjer jasno piše, da država ne prevzema nobene odgovornosti ne za odškodninske ali kakšne drugačne odgovornosti za pravilnost vsebine v tem informacijskem sistemu. nov uradni register bo pa veljalo načelo zaupanja, zato državljani ne bodo nosili škodljivih posledic, če bi se slučajno izkazalo, da je pri spajanju zadeve z osnovnim zakonom prišlo do kakšne pomote. Potem bi se odzvala tudi na vprašanje, kakšne so razlike med prvotnim in nadomestno vloženim predlogom. Razlog, zakaj je Vlada v nadomestnem predlogu zakona umaknila pet zakonov, je v tem, da bi to povzročilo blokado zakonodajnega postopka, ker v skladu z obstoječo razlago poslovnika se tudi takrat, kadar se vlagajo zakonske novele – to pomeni, da takšna zakonska novela blokira celotno področje tistega urejanja. Kljub temu da se mogoče v Zakonu o javnih naročilih spreminja samo en člen, to pomeni, da celotnega področja javnega naročanja v tem času ni dopustno hkrati obravnavati v drugem predlogu zakona. Ta razlaga tega poslovnika gre celo tako daleč, da se to razteza vse do same uveljavitve zakona, kljub temu da je na primer zakon že sprejet v Državnem zboru in tudi objavljen v Uradnem listu in da dejansko je možno, da se vsi seznanijo s tem, katere so bile dejansko te spremembe, ki so bile storjene. Potem kar se tiče vročanja na elektronski naslov. Tukaj gre mogoče za pomoto, tukaj ne gre za nikakršno obveznost, gre izključno za neko dodano novo možnost za državljane in tudi se ne bo vzpostavil nivo Facebooka, kot je bilo nekje izražen pomislek, ker bo potrebna dvofazna avtentikacija preko številke mobilnega telefona.

Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Cilj predloga zakona je izboljšati poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Človek zdaj ne ve, ali je dobro, da karkoli delamo v tej državi, ali bi bilo bolje, da ne delamo nič, ker karkoli naredimo, za opozicijo nikoli ni v redu. Dejstvo pa je, da se rezultatov te vlade ne da zanikati, in več kot očitno je, da delamo dobro in številke so jasne. Številke so jasen pokazatelj. Zakon, ki ga danes obravnavamo, razveljavlja več kot 200 zakonov, ki se ne uporabljajo več. Razveljavlja se seveda tudi vse podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, prav tako pa zakon določa tudi prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov. Po vseh levih vladah smo morali mi priti na oblast, da sedaj urejamo to formalnost. Mi! Kaj ste počeli vi v vseh teh letih? Se pravi, popravljamo zatečeno stanje. Glede na to, koliko pripomb imate na ta zakon, mi je zelo čudno, da zakona o debirokratizaciji še niste spisali, ko ste bili na oblasti. Jaz vašega zakona nisem Za kaj pravzaprav gre? Zaradi tega zakona bodo ljudje, naši državljani boljše živeli, poenostavili jim bomo postopke, poenostavili jim bomo življenje in mi smo tukaj, da delamo za ljudi. Ker samo to šteje. Štejejo namreč dejanja, takrat ko si na oblasti, in ne lepe besede, takrat ko si v opoziciji. Zakon prinaša zelo raznovrstne spremembe na različnih področjih, kot so na primer olajšanje elektronske komunikacije uradnih oseb s posamezniki, ukinitev obveznega izdajanja računov pri plačilu s kartico, skrajšanje roka za sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča s 30 na na 15 dni, povezovanje evidenc na področju visokega šolstva, odprava obveznosti podajanja nekaterih nepotrebnih izjav in tako dalje. Pospešujemo postopke. In ko danes poslušam tukaj poslance Levice, ki govorijo o razvojni kapici, čeprav v tem zakonu o tem sploh ni govora, in da s tem denarjem dajemo odpustke bogatim ljudem in ne vem kaj še vse, je to eno veliko veliko obračanje besed. Na žalost je tega v Državnem zboru vse preveč; preveč se obračajo besede v svoj prid. Moram se odzvati tudi na besede poslanke Sukičeve iz stranke Levica, ki je, predno je odšla iz dvorane, povedala, da mora ta vlada oditi. Pa koga vi farbate!? Zaradi vas je ta vlada, zaradi stranke Levica, ker vi niste želeli iti v vlado, ker niste želeli prevzeti odgovornosti, ker ste si avtomatsko preračunali, da je poslanski stolček vreden več kot pa vse vaše obljube, ki jih nikoli ne boste mogli izpolniti, in zato niste želeli prevzeti odgovornosti. In ne govoriti, da mora ta vlada oditi. Zaradi vas je ta vlada. Prav tako se sprašujem, zakaj v opoziciji nasprotujejo zakonu o debirokratizaciji. Povejte mi, kdo si v tej državi ne želi preprostih in pa hitrih postopkov. Ko sem prej poslušal vašega koordinatorja v stranki Levica, je rekel, da se ne strinjajo z rešitvami v tem zakonu. Levica pravzaprav vedno nasprotuje vsem dobrim predlogom Nove Slovenije in povsem dobrim predlogom te vlade. Zato vsem volivcem Levice sporočam naslednje: ta vlada je zagotovila državljanom turistične bone, ne enega, dva turistična bona, vi pa še naprej volite stranko Levica. Če bo Levica na naslednjih volitvah zmagala, sem prepričan, da bomo rabili še bone za hrano. Hvala. nagovarjanje volivcev Levice na tak način je malo neprimerno; neprimerno za razpravo, ki jo vodimo o predlogu zakona. Dajmo se vseeno osredotočiti na vsebino zakona, ne pa govoriti o turističnih bonih pa bonih za hrano pa ne vem kaj še vse.

še vedno sprejmemo zakone vsi poslanci in poslanke, vseh 90, ali zgolj tisti, ki so na oblasti. Bi rad, da se to razjasni, predsedujoča, ker izhajajoč iz njegove argumentacije je tako pač, ko si v opoziciji nekaj nabijaš, kar je tudi rekel sedanji finančni minister, ko si pa na oblasti In zakoni niso vaši, naši. Zakoni so zakoni Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem listu in ne piše, ali je tam levi, desni ali šarkoperkasti. Po treh letih še več bi to vedel še lišaj s Pohorja, če bi ga tukaj prinesel, vi pa tega še ne veste, kolega. Hvala lepa. To je bilo postopkovno vprašanje, namenjeno meni, na katera pa ne bom odgovarjala, ker je odgovor podal že dr. Trček, tako da se ne bom podvajala.

Ime tega zakona je sicer, to je treba priznati, zelo všečno in moram priznati, da tudi mi v stranki SAB smo v zadnjem predvolilnem programu, malo v šali, veliko pa zares, zapisali, da bomo, če bomo in ko bomo na oblasti, sprejeli »zakon o odpravi vseh neumnosti«. Kajti res se je preveč vsega nabralo, preveč birokratizacije, preveč nekih nepotrebnih opravil, nepotrebnih aktov, zakonskih ali pa podzakonskih, prenormiranih, preobsežnih in tako naprej in nekega dne bi bilo treba to urediti. Ampak žal, ko primeš ta zakon v roke, ugotoviš, da nič od tega dobrega namena tukaj več ni ostalo. Namesto nekega resnega debirokratizacijskega zakona, ki bi res, kot je rekel moj predhodnik, spremenil življenje ljudi, naredil njihovo življenje boljše – pazi to, zakon o debirokratizaciji bi naredil njihovo življenje boljše smo dobili neko čudno mešanico sprememb številnih zakonov, neke vrste Zujf v smislu amandmiranja številnih zakonov, ki pa konec koncev ne prinese nobene prave debirokratizacije. In to je škoda. Ker če ste že lotili, če ste nek trud vložili v to, bi lahko potem to tudi izpeljali. Tako smo pa v prvem branju dobilo neko mešanico, tako nejasno, v kateri so se želele reševati neke čisto vsebinske stvari, kot je socialna kapica, ki bi seveda zahtevala posebno debato, poseben zakon in tako naprej. Potem je bila tista res diletantska napaka z dvotretjinsko večino pri enem zakonu in na koncu je tukaj morda nek sicer zelo dobronameren zakon, od katerega pa ne bo prav veliko. To, da se na pošti namesto z besedo napiše številko ali pa da bomo imeli uradni register, jaz sicer pozdravljam, to je super, nikakor pa ni to debirokratizacija v smislu nekega predpisa, ki bi poenostavil življenje ljudi. bom v drugem delu govorila malo o tem čisto pravnem delu našega sistema, se pravi o pravnem sistemu, ki ga imamo in ki vsebuje trenutno oziroma je na dan 6. 5. 2020, kot iz gradiva berem,

Sloveniji, relativno mala država, nimamo nekih federalnih ravni in tako naprej, 6 tisoč 700 zakonov. In v imenu moje stroke pravnikov lahko povem, da je to situacija, ki jo imamo zdaj, zelo slaba in zelo slabo slabo prispeva k pravni varnosti in zelo slabo prispeva k delovanju pravne države. Nekoč si bil, recimo, odvetnik, si bil strokovnjak za neko področje, si pravzaprav lahko na pamet poznal, če si to poznal, neko zakonodajo, točno si vedel, kaj ta zakonodaja obsega, niso te mogli »najti«, ker si to področje obvladal. Zdaj si lahko ti na nekem področju zelo specializiran, pa nikoli nisi čisto prepričan, kaj vse obstaja, ali je v tem trenutku še kakšen drug zakon ali je ta tematika, kar je najbolj škatljivo, urejena mimogrede v nekem drugem zakonu, na katerega ti nisi niti pomislil. Pravzaprav si vedno v enem smrtnem strahu, da ne poznaš te vsebine in te zakonodaje do popolnosti in lahko narediš kakšno pravno napako. To je seveda izjemno slabo za pravno varnost in izjemno slabo za pravno državo. Tudi v kaj so se spremenili naši zakoni. Včasih, nekaj let nazaj, je zakon, ki je urejal stečaj in sodno poravnavo, večkrat ga omenim, kratek, enostaven zakon, naredila sem si par zapiskov, tak miselni vzorec, in razumela postopek stečaja in sodne poravnave. Zdaj imamo ZFPPIPP, eden moj najljubših zakonov. Mislim, kdo razume ta zakon, pa ni pravnik, naj dvigne roko. Ne vem, če je kdo. Pa še pri pravnikih jih je veliko, ki ga ne. Neka totalno zakomplicirana zadeva, kjer je nekdo, ki je to pisal, probal predvideti povsem čisto vsako življenjsko situacijo, ki se bo morda zgodila ali pa se morda ne bo, če se pa bo, pa morda jo je jo je treba rešiti tako in tako z nekim navezovanjem na člene sem in tja, da je eden od sodnikov rekel, da gre za tek čez minsko polje, ko samo čakaš, pri katerem členu te bo razneslo. In seveda to k pravni varnosti ne prispeva. Tudi gospodarstvenik, ki ni pravnik, ali pa podjetnik, ali pa nek mali podjetnik mora razumeti na nek normalen način stečajno zakonodajo ali pa postopke v prisilni poravnavi, da ve, kaj ga čaka, če se zgodi to, če se zgodi ono. Da tudi ne rabi za čisto vsako stvar mogoče plačati odvetnika. To so stvari, ki bi jih bilo treba enkrat zapopasti, in tega bi se bilo treba lotiti in to bi bilo treba poenostaviti. Tako sem razumela Janeza Janšo takrat, ne vem, na kateri seji enkrat na začetku, kjer je rekel, da je nujno poenostavljanje in ukinjanje posameznih zakonov, združevanje zakonov in po možnosti, ko pride nov zakon ukiniti dva, združiti področja, narediti stvari bolj pregledne.

namenov, ki pa nimajo z debirokratizacijo veliko. Za konec, ne glede na to, kakšen pravni red imamo, v našem pravnem redu, tako kot povsod, velja še vedno znano staro pravilo, iz rimskega prava izhaja, ignoratia iuris nocet; se pravi, ne glede, koliko tisoče in tisoče zakonov mi imamo v tej komplicirani državi, velja pravilo, da državljani morajo poznati zakone in ta pravna presumpcija pravi, da se ne moreš izgovarjati, da nečesa nisi vedel. Če pa zakon velja, je bil objavljen, ima vacatio legis in tako naprej. Žal smo v trenutnem sistemu daleč od tega in žal moram ugotoviti, da ta lepo zveneči zakon s tem lepo zvenečim naslovom tega niti malo ne rešuje in ne izboljšuje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Jure Ferjan, pripravi se gospod Jože Lenart. Izvolite. **JURE FERJAN (PS SDS):** Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Cenjena gostja, spoštovani poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate, prav lepo pozdravljeni! Pred nami je zakon, ki posega na številna področja, predvsem pa, če lahko rečemo, celovito gledano izboljšuje življenje slehernega državljana in državljanke, lajša vsakodnevno poslovanje slovenskih podjetij in omogoča, da bo slovensko gospodarstvo, slovensko poslovno okolje tudi v mednarodnem okolju, mednarodnem merilu bolj konkurenčno, bolj primerljivo in tudi bolj vabljivo tako za domači kapital, domače investicije kot seveda tudi za tuji kapital in tuje investicije. Mene veseli, da se je Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše tega področja lotila skrajno resno in z odgovornostjo. Temu priča tudi ustanovitev Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki je v bistvu naredil celovito analizo stanja. In Svet za debirokratizacijo je vključil številne strokovnjake z različnih področij, se pravi od raznih gospodarskih strokovnjakov do informatikov pa tudi lokalnih skupnosti. Ta širok nabor je seveda omogočil tudi celovit pregled in seveda tudi analizo dejanskega stanja v praksi. Mislim, da je ključno tisto, da kar se na zakonodajnem nivoju sprejme, da dejansko lahko potem to tudi implementiramo v praksi in da čim bolj služi svojemu prvotnemu namenu. Zakon, ki je pred nami, se je tudi v osnovi, ko se je pripravljal, osredotočal tako na davke, kot na gospodarstvo, kot na okolje, če pogledamo tudi delovne skupine, ki jih je imel ta svet, ki je analiziral področje. Ključno sporočilo tega zakona je in seveda tudi eden izmed elementov, ki jih prinaša, je, da bodo javne storitve slehernemu državljanu bolj dostopne in seveda posledično tudi bolj učinkovite. Ta zakon ukinja številna administrativna bremena, ovire, ki jih država nalaga slovenskemu prebivalcu, prebivalki, državljanu, državljanki, seveda tudi gospodarskim subjektom, pa tudi kmetom in različnim področjem v slovenski družbi, seveda tudi uradnikom, ki se dnevno ukvarjajo s temi zadevami in seveda tudi na nivoju občin. Če pogledamo na tej točki trenutno stanje, v katerem se Slovenija nahaja na področju birokratizacije oziroma stanja, lahko rečemo, da imamo ogromno neizkoriščenega potenciala in ogromno stvari se na tem področju da narediti. Recimo, indeks regulatornega bremena iz podatka iz leta 2019 kaže, da je Slovenija pri dnu na mednarodni primerjavi, in sicer smo bili šele 126. država od skupno 141. To nam jasno lahko pove in potrdi navedbo, da dejansko tukaj je manevrski prostor zelo odprt in da se na tem področju da narediti ogromno. Ko govorimo o debirokratizaciji, je potrebno tudi zavedanje, da to ni enkraten proces, ampak gre za neko zgodbo, ki jo, verjamem da, z današnjim zakonom začenjamo in da bomo tudi v naslednjih mesecih obravnavali še kakšen paket, ki bo na podlagi tega, ki ga danes obravnavamo, še dodatno razbremenil to področje. Seveda dejstvo, da imamo v Sloveniji na 10 tisoče pravnih aktov, najstarejši je iz leta 1946, je samo po sebi zelo povedno in nam lahko v bistvu tudi največ pove, da nujno potrebujemo nek zakon, neko spremembo na tem področju, da se vendarle po vseh teh letih pravzaprav prvič v Sloveniji začenja proces debirokratizacije. In to je pomembno sporočilo, za katerega upam, da ga bomo vsi imeli v mislih, ko bomo danes o tem zakonu tudi glasovali. Zakon o debirokratizaciji, ki ga je pripravila vlada, tako posega s spremembo oziroma dopolnitvijo 14 različnih zakonov, ob tem pa tudi razveljavlja več kot 200 predpisov, zakonov in hkrati seveda vpeljuje tudi mehanizme, da v prihodnosti ne bo prišlo do tovrstne birokratske navlake, če se tako izrazim. Danes je bilo tudi že izpostavljeno, da je ena izmed pomembnih zadev, ki jih ta zakon prinaša, uvedba tako imenovanega uradnega registra, ki bo glede na to, da smo v dobi, kjer je nekako digitalno tisto, ki prinaša številne prednosti, hkrati pa imamo tudi poplavo informacij, omogočilo nek varen, dostopen, zanesljiv portal, eno mesto, kjer bo seveda ta zakonodaja zbrana in kjer bo lahko vsak posameznik pogledal določen predpis, zakon, ki ga zanima in ki je za njega v tistem danem trenutku tudi relevanten, pomemben, predvsem pa veljaven in seveda na njega posredno ali neposredno vpliva. Spoštovane in spoštovani, zato če nekako vse skupaj povežemo in se vprašamo, kaj ta zakon prinaša, lahko vidimo, da številne učinke, ki so tudi multiplikativni, se pravi, na eni strani imamo povečano in lažjo dostopnost do storitev javne uprave za slehernega državljana, hkrati se seveda administrativno okolje v Sloveniji s tem zakonom bistveno, skokovito izboljšuje. Ocena je, da nekje za šestkratnik manj predpisov bo po tem zakonu, ki jih mora posameznik oziroma ki bodo za naše državljanke in državljane zavezujoče. Hkrati seveda bo to administrativno okolje tudi bolj spodbudno in bo privabljalo, kot sem omenil, nove investicije, nov kapital. Hkrati bo to pomenilo tudi večjo konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, kar seveda tudi dviguje gospodarsko rast in posledično tudi blaginjo za vse prebivalke in prebivalce naše države. S tovrstnimi ukrepi se seveda razbremenjuje prebivalstvo in gospodarstvo. Ti učinki pa bodo vidni tudi na področju sociale, na področju podjetništva, socialnih pomoči. Zagotovo se bodo odražali tudi v tem, da bodo ideje, ki jih posamezna podjetja, podjetniki, inovatorji imajo, lahko tudi lažje in hitreje implementirane v praksi in bodo s tem ustvarjale dodano vrednost in pa hkrati tudi nova delovna mesta in s tem seveda dvig slovenskega gospodarstva. Prepričan sem, da ta zakon prinaša razvojni preboj. Ta zakon je tudi potrditev, da aktualna vlada uresničuje svoje obljube, da resno vzame tisto, kar zapiše v koalicijsko pogodbo, in vsem nam polagam na srce, da je danes, ko bomo glasovali o tem zakonu, glas za ta zakon glas za razvojni preboj Slovenije. Hkrati pa, ko bomo gledali rezultate o glasovanju tega zakona, je glas proti temu zakonu glas proti razvoju. Upam, da bo na tem področju, kajti to je eden izmed zakonov, kjer bi se politika morala poenotiti, vendarle prevladal razum in da bomo lahko skupaj podprli zakon, ki prinaša lažje, lažje, boljše življenje za vse državljanke in državljane Republike Slovenije bolj uspešno gospodarstvo, bolj uspešno poslovno okolje in seveda tudi večjo dostopnost javnih storitev in hkrati korakamo tudi v

Hvala lepa, predsedujoča. Dovolil si bom uvodoma tudi tri stavke reči glede Zujfa, ker je bilo prej spet zavajanje v tej dvorani. Zujf je seveda bil uveden zaradi nuje po

celo zlato fiskalno pravilo; to se vedno pozabi povedati. In šele takrat, ko je gospodarstvo toliko okrevalo, da je bilo zadoščeno fiskalnemu pravilu, se je lahko Zujf odpravil in prosim, da se tega ne pozablja in ne govori populistično. Toliko uvodoma. Kar se pa tiče zakona o de-biro-krati-zaciji namerno sem delil to besedo, ker mislim, da tako celo več pove –, pa moram reči naslednje. Ko sem vstopil v Državni zbor, sem tudi dal eno izjavo novinarjem, kaj pričakujem kot poslanec, in sem rekel, da kot prvi cilj mi je debirokratizacija. Veliko sem od tega pričakoval, bom kasneje tudi povedal, zakaj. Vendar sem danes seveda razočaran, tudi v teh treh letih, koliko malo smo tu dosegli, praktično celo določeno obdobje zapletli, sploh sedaj v zadnjem letu pa pol. Nikakor nisem zadovoljen s tem zakonom in pravim, da s tem zakonom, kot ste ga danes teoretično sicer lepo predstavili, ste zelo korajžni, če mislite, da bo to uporabno v praksi.

Eno leto pa pol ste ga pripravljali in verjamem, da cilj je bil, da se nekaj naredi, ampak časa vam je zmanjkalo. Sedaj ga na hitro dajte v javnost, vendar, poglejte, brez tega, da to obravnava javnost, vsi deležniki, ki so potrebni, ker ste jih sedaj v glavnem izključevali – to ne bo šlo. Tudi nekako malo davčno reformo ste si želeli privoščiti. Na koncu ste določene zadeve odstranili, ampak kljub temu so tu, v tem zakonu še potaknjenci. Seveda te znatne finančne posledice, o katerih govorite in vplivajo tudi kar na tri blagajne, prinašajo minus, ne plusa. Zato govorim, da ta zakon slučajno ni to.

Zakaj tako govorim? Glejte, predvsem to, da je treba sedanjo zakonodajo, s katero se hvalite, koliko je bilo sprejete, koliko je bilo narejenega, precej te zakonodaje bo treba najprej uskladiti z Ustavo Republike Slovenije, ker vemo, koliko kršitev ima. Šele potem bo možno vse to nadaljevati. Zdaj pa če gremo na to drugo točko, ki je tudi zelo veliko omenjena. Digitalne transformacije države in družbe, seveda te birokratizacije, brez celovite digitalizacije ni možno izpeljati. In tu se pa strinjamo: digitalna transformacija, sodobni informacijski sistemi, seveda centralni, predstavljajo oziroma vodijo k produktivnosti, pa ne samo v gospodarstvu, produktivnosti tudi v državni upravi z debirokratizacijo, ki jo digitalna transformacija zagotavlja. Brez nje ni možno. In to predstavlja potem seveda konkurenčnost in pa razvojni preboj. Tu je tisti redosled, zato pa pravim, korajžni ste, kar ste teoretično Brez uskladitve, brez zakonov, ki jih bo treba uskladiti z Ustavo Republike Slovenije, nikakor ne bo šlo. Seveda je pa priložnost tu, ki jo vsi vidimo. Tu je NOO, Načrt za okrevanje in odpornost. Tu pa vemo, da je zeleno in digitalno, se sredstva črpajo. In če kdaj, bo treba zdaj zdaj pravilno nastaviti in ta sredstva počrpati in končno pridobiti, doseči ta cilj digitalne transformacije države in družbe. Nekaj podobnega verjetno, kot jim je uspelo že pred leti v Estoniji, če se ne motim. To je tudi majhna država, kjer so to uspešno napravili, in če mene vprašate, bi šel tja in videl, kako so oni k temu prestopili in kako jim je to uspelo. Mislim, da so za vzor in da imaš potem tudi takšno zadevo pred sabo kot primer dobre prakse, je verjetno dobro, da ne nanovo odkrivaš Amerike. Zdaj pa bi želel vam predstaviti dva primera, kot sem rekel. Prvi primer iz leta 2017, ko sem kot državljan Slovenije uspel narediti konkreten premik v debirokratizaciji, ko je prej nekdo rekel, da do zdaj ni bilo nič narejenega. Pa bom zdaj primer povedal, kako lahko en državljan Slovenije pa to naredi. Glejte, takrat so se obrnili name s problemom, da veliko zaposlenih oziroma tistih, ki odhajajo v pokoj, nimajo priznane v celoti delovne dobe za pokojnino. Zakaj? Problem je bil M-4 obrazec, ki je predstavljal – to se pravi, vsako leto do 31. decembra so morala podjetja, kapitalske družbe, d. o. o, delniške družbe, komanditne družbe, tihe družbe za vse zaposlene za preteklo leto oddati M-4 obrazec, ki je bil podlaga za priznanje delovne dobe. Gre predvsem za tista podjetja, ki so se iz s. p. transformirala v d.

In ne boste verjeli, ko sem to slišal, sem rekel, to pa ne more biti tako. In sem šel na portal predlagam.vladi.si., ta problem izpostavil, dobil seveda same pozitivne kljukice, ker od tega potem zavisi, da vlada pristopi in vlada mi je res odgovorila v 30 dneh, v aprilu, odgovor je bil na sedmih straneh, pravniški. Verjemite mi, trikrat ali štirikrat sem ga prebral, pa nisem verjel oziroma nisem razumel. Dal sem ga tudi strokovnjakom, kolegom, ki so se tudi nasmihali, so rekli, saj ne vemo, kaj nam želijo razložiti. In seveda, vztrajen kot sem, sem dal to preiskovalnim novinarjem in Financam, ki so v mesecu maju naredili široko raziskavo, seveda z vodstvom ZPIZ-a, so želeli njihove odgovore po enotah in ugotovili, da je več kot 4 tisoč doslej tistih, ki so odšli v pokoj in imajo ta problem, da jim manjka delovna doba zato, ker en birokratski obrazec ni bil predstavljen. Seveda sem tudi sam kontaktiral. Celo kolega imam na ZPIZ-u, inšpektorja, ki sem mu to predstavil. Rekel je, ne nori, nič ne moreš narediti. Jaz sem rekel, ti ne nori, ker bom jaz to dosegel.

so pa M4 obrazce na prazno pošiljala, je pa bila vsem tistim delavcem priznana ta delovna doba. Kar je seveda prav, saj niso delavci krivi, da delodajalec ni plačeval prispevkov. In Finance naredijo vso to raziskavo in potem pride mesec julij, avgust, dopusti za vse, in septembra nadaljujem s to akcijo. Nič ni se premaknilo in dam Varuhu človekovih pravic začetku oktobra. In poglejte, konec oktobra dobim odgovor Varuha človekovih pravic: ja, saj se lahko vam zahvalijo vsi. V Državnem zboru je bil sprejet 134.a člen, ki to sedaj rešuje. To se pravi, do takrat dobrih 4 tisoč, ki jim to ni bilo priznano, in vsi ostali, ki v zdajšnjem obdobju prihajajo v pokoj, se jim ta delovna doba sedaj priznava. To je ena zadeva. Še bolj v smeri debirokratizacije je pa moja ugotovitev, ko sem bil že poslanec v Državnem zboru, da je ZPIZ potem ukinil ta obrazec M-4, ker ni bil potreben, ker isti podatki so se lahko dobili iz Fursa. Kaj hočem s tem reči? Ne zato, da zdaj samohvalo si nekaj govorim, ampak hočem reči, debirokratizacija se bo lahko izvajala, če bodo ljudje razmišljali, kje lahko zadeve poenostavijo. Zakaj je moral en državljan na to opozarjati, se truditi in narediti vse, da je do tega prišlo? Zakaj tega ne znajo narediti uslužbenci? Zakaj tega ne znajo narediti ministrstva, Ministrstvo za finance in Vlada kot takšna? To primer sem vam zato povedal, ker se sprašujem, kaj je z nami. In govorim, vso to zakonodajo, sam zakon z vsemi spremljajočimi zakoni, ki se zdaj tako hvalite, da ste jih spremenili – nič ne pomaga, če ne bodo ljudje začeli razmišljati; razmišljati pa tako v teh državnih službah kot gospodarstvu, da preživi na trgu. Brez tega ne bodo naredili nič. Zdaj pa še drugi primer. Kot sem rekel, sem tudi zato prišel v Državni zbor, ker me je to spodbudilo, pa ni bila edina zadeva, in sem si rekel, da na tem področju moramo čim več napraviti, in sem danes zelo razočaran. Že prve mesece sem pa v dobri veri tudi predlagal nekaj v enem javnem zdravstvenem zavodu, kako priti do nekih rešitev, da se prekine nezdrava, škodljiva poslovna praksa in tudi politični vplivi, ki so se dogajali, da se določene zadeve rešijo. In poglej ga vraga, dobil sem jih po glavi. Danes je epilog tega, da je marsikaj odkrito, rešeno in stoji. Na sodišču pa je takratna direktorica, ki se je trudila, da tu nekaj premakne – zaradi birokratskega prekrška. Vse ostalo pa stoji. In dokler te zadeve ne bomo znali reševati in življenjsko gledati, ne bomo ničesar naredili na tem področju. Zelo jasno in glasno vam želim to danes povedati. Zato ta zakon, ki ga imate zdaj na mizi, je v praksi neizvedljiv. Lahko bi še našteval, ne vem kako dolgo, kaj vse tu manjka, ampak na mizi je, teoretično je, lahko se še ne vem koliko hvalite – nobena vlada ga ne more spraviti v življenje, dokler ne bodo vse predhodne zadeve rešene na svojem mestu, da se lahko … Ali si lahko zamislite, da bi pa danes delali digitalno transformacijo države in družbe na podlagi zakonodaje, ki je zdaj na mizah, ko je vse med sabo prepleteno, da ne bom rekel z eno besedo skregano, neusklajeno. Nemogoče je! Pa tudi, če bi na silo šli nekaj delat, bi potrošili ogromno milijonov teh sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ker pa zadeva ne bi bila uporabna, bi ga mogli potem spet na novo postavljati in seveda spet bi ti izvajalci na informacijskem področju lepo služili, kot je tudi že v nekaterih drugih primerih. Zato se moramo tega področja lotiti res sistemsko,

nimajo možnosti odgovarjati. Zato je tako postopanje nekorektno. Vi ste tukaj zato, da razpravljate in obrazlagate stališča Vlade. Zdaj konkretno naslavljati vprašanja na poslance, kot rečeno, ki vam ne morejo odgovoriti, ker to ni replika oziroma ni dolžan poslanec vam odgovarjati, ampak ste vi dolžna odgovarjati poslancem, ker vi predstavljate Vlado in Vlada je dolžna odgovarjati Državnemu zboru. Tako predlagam, da se v svojem nastopanju osredotočite na obrazlaganje vašega stališča in ne na nagovarjanje poslancev, še bolj pa ne na spraševanje poslancev. Vloga je tukaj obratna. Poslanci vas lahko sprašujejo, vi pa njih pač ne. Tako predlagam, da razpravljate v tem duhu. Samo vprašanje. Ste zaključili s svojim nastopom, državna sekretarka? ( Da.) Repliko ima gospod Lenart. Izvolite. **JOŽE LENART (PS LMŠ):** Ja, privoščil si bom repliko, zato ker sem zelo jasno povedal, ni samo zakon o debirokratizaciji, so vsi ostali zakoni, ki spremljajo to. Jasno sem pa povedal, da je veliko sprejetih zakonov, ki se vsi nanašajo potem na ta skupni zakon, danes ugotovljeno, in da so neusklajeni že celo z Ustavo Republike Slovenije. Na takšen način ne moremo implementirati digitalne transformacije države, ker bi bil stran vržen denar in bi morali potem za nazaj popravljati, ko bo prišla prava vlada, ki bo spoštovala demokracijo

SD):** Hvala lepa za besedo. Ker nimam obilico časa, bom relativno kratek. Jaz pa v bistvu sem za birokracijo, sem za kvalitetno birokracijo in družbe, ki mislijo o sami sebi, imajo tudi šole, ki to birokracijo našolajo in tozadevna birokracija ima tudi distanco do vsakokratne politične oblasti, kar je edino pravilno. To je tista birokracija, ki jo večkrat ubesedim z z anglosaksonskim izrazom za javno in državno upravo civil servants; nekdo, ki služi civitasu, če hočete, državljankam in državljanom. Zdaj bi lahko citiral, kaj piše na kakih vratih v Dubrovniku, ko so šli tam politiki, da malo samega sebe in svoje privatne interese daš v oklepaj. Analitični, kritični, ne počez kritizerski družboslovci, saj že 30 let vemo, da živimo v hiperpravnih družbah. In to je tudi ena od lig in hib, če hočete, Evropske unije. Če bi mi šli gledat, kako je nam to število zakonov naraščalo; naraščali so skozi čas, ne glede na sučnost vlade: leve, desne, liberalne, manj liberalne. Določene Določene zakone smo tudi pridelali, recimo, ker smo delali poroštva za par kilometrov avtoceste, ne za celote, in tako naprej in tako naprej. Ampak če ste vsaj malo srednješolske sociologije fasali v življenju, pa vsaj malo Webra, poznate, kaj je tista »železna kletka birokracije«. Če se hočemo lotiti tega, kar vi imenujete debirokratizacija, se moramo lotiti kulture javne in državne uprave, v ožjem smislu pa tudi kakih bolj monopolističnih področij v tej družbi. Recimo, energetika je eno tako, pa zdravniki, ki si uzurpirajo pravico, da bi edini odločali o javnem zdravstvu, in še tako naprej. Potem imamo še eno dodatno težavo. Priznam, preden se mi bolj po nesreči zgodilo, da sem ratal parlamentarec, seveda ni bilo moje večerno čtivo zakonodaja, ker pa resno jemljem to delo, sem zakone začel brati resno. Takrat smo imeli tisti veliki SMC in potem sem se čudil, kako neka stranka, ki ima na kvadratni kilometer toliko pravnikov, kot ima SDS FDV-jevcev pa FSPN-jevcev, piše tako slabe zakone. Potem so mi v bistvu razložili, da jih na dodiplomski ravni niti ne naučijo resno nomotehnike. Potem sem šel gledat nekaj učbenikov in res, učbenikov imaš neke tri strani, mogoče uro, dve. To je približno tako, kot da nas, družboslovcev, ne bi naučili resno družboslovne metodologije, pa se nam je že mešalo od družboslovne metodologije med študijem. In to stanje so tudi v veliki meri vzpostavili pravniki pa slabi birokrati, če se tako izrazim. Po drugi strani je pa seveda bilo priročno, da se je neka področja, o čemer je Maša govorila, drobilo. Če bi zdaj vi resno mislili to, kar tukaj hočete argumentirati, bi to izvedli na primeru prostorske zakonodaje. Zdaj imamo malo spremembe in tam ste celo zapisali primer ene od skandinavskih držav, katera ureditev tozadevnega področja velja za najboljšo na svetu. To je en močan kroven zakon, v katerem je sodeloval širok nabor deležnikov, ki je napisan v jeziku, da ga razume vsak državljan, sočasno imate pa en resen zakon o resorjih vplivov na okolje, ki ga tudi njihovo gospodarstvo navsezadnje razume in ga ne jemlje kot neko birokratsko coklo. Tako se bi treba teh zadev lotiti. Mi smo imeli pa – koliko? – 9 ali koliko je že bilo teh PKP, saj človek že ne ve skoraj, ki so bili en Zujf na n-potenco, ki je prešpikalo vse živo, zdaj pa boste napol prešpikali nekaj s tem in potem mi hočete to še prodati zgodbo, ki naj bi jo kupil. Vam bom odgovoril z ministrom Vizjakom: »Manko argumentov je tukaj notri.« imate še, ne vem … A ja, par zakonov je pa še iz stare Juge. Mislim, verjetno v naslednjem branju boste hoteli še rimsko pravo ukiniti. Verjetno bodo nekateri veseli, ki študirajo pravo ali vsaj Justinijanovo kodifikacijo. Mislim, dajte malo umiriti vašo norost! Potem govorite, da bo to razvojni preboj Slovenije. Prosim vas lepo, s to vlado, ki razen tiste ministrice za Slovence po svetu bi vsak minister moral že iz objektivnih in subjektivnih razlogov pa tista skrita ministrica na šolstvu odstopiti. Pa koga vi fopate? Moj enoletni vnuk ne kupi te zgodbe. Pa kako bo to blazno izboljšave … Veste, dokler ena osmina ljudi v tej državi tolče revščino, druga osmina je pa blizu tega, nobeden od nas se nima kaj trkati, da je veliki domoljub ali pa največji levičar s tako rdečo zvezdo. To so neki problemi in mene žalosti, da v bistvu tukaj predstavnica Vlade pade tudi v neko politično propagando. Če se pa gremo resno pogovarjat o nekih odstotkih, procentih indikatorjev, dajmo povedati, da imamo najvišjo dolgoročno nezaposlenost, ki predstavlja 60 procentov vse nezaposlenosti. Da imamo številne ljudi, ki so res sicer zaposleni, ampak že zdaj tolčejo revščino, penzija bo pa – bože sačuvaj. Da je ta vlada nas tako zadolžila, da bodo še vnuki mojega enoletnega vnuka to odplačevali. Dajmo se potem o tem pogovarjati. Ta vlada absolutno nima nobene legitimnosti, pa še tistih 20 procentov, plus, minus statistična napaka, jih je polovica tistih, ki v bistvu na tej legitimni kraji z vaše pozicije, pa ne s pozicije resne pravne veljave sodelujejo.

Hvala za besedo, predsedujoča. Zakon o debirokratizaciji, ki ne debirokratizira ničesar. Kako zelo tipično za tretjo vlado Janeza Janše! Že od začetka je jasno, zakaj so gospe in gospodje na Vladi ta zakon pripravili. Zato, da bi obračunavali s socialno državo. Prvotna oblika tega zakona je namreč vsebovala določbo, ki je sedaj šla ven pod vsem javnim pritiskom, to je socialna kapica, omejitev prispevkov za zdravstveno blagajno in za pokojninsko blagajno, seveda na račun kapitala, na račun bogatih, ki bi s tovrstnim razdavčenjem zaslužili. Vsega skupaj je nakan po razdavčevanju davčnih odpustkov bogatih kar za eno milijardo evrov vsako leto. Ja, gospe in gospodje, vlada Janeza Janše se je namenila, da bo socialni državi, ki najbolj koristi delavskemu razredu, najrevnejšim prebivalcem v naši domovini, vzela eno milijardo evrov in jo podarila najbogatejšim. A sočasno – kaj dogaja v Državnem zboru? Nekaj mesecev nazaj je bil sprejet zakon, ki je namensko prekanaliziral 780 milijonov evrov proračunskega denarja v vojaškoindustrijske komplekse za nakupe orožja. Sočasno se sprejema Zakon o investicijah v zdravstvu, ki nima drugega pokritja kot preprosto odhodkov v proračunu, nobenega namenskega vira ni zagotovljenega in še sočasno se sprejema Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki takisto ni pokrit z namenskimi viri, marveč je preprosto obešen na proračun in prepuščen kot problem eni izmed naslednjih vlad. Se pravi, na eni strani pod vlado Janeza Janše odhodki nerazumno letijo v nebo, a na drugi strani Vlada reže prihodkovno stran proračuna, to je davke in prispevke za to, da bi ustregla bogatim in kapitalističnemu razredu. Tudi če sam naslov zakona, torej debirokratizacijo, jemljemo resno, se lahko soočimo z enakim paradoksom; v zadnjem letu in pol – kaj se je zgodilo s slovenskim zakonodajnim korpusom? Ja, vlada Janeza Janše je vanj vrgla bombo, popolnoma ga je razsula z devetimi streli po imenu protikoronski paket. Določbe v omnibus zakonu, ki posegajo v tretji, četrti zakon pa en kup določil, ki nimajo nobene zveze z epidemijo, ampak s takšnimi in drugačnimi represivnimi idejami Vlade, in podobne zgodbe. Sedaj oblast, ki razsuva po zakonodaji, veselo z macolo jo maliči, kot da že tako nimamo preveč zakonov in preveč neurejenega področja, prinese na mizo Državnega zbora v obravnavo zakon, ki si nadane ime zakon o debirokratizaciji. Saj je že iz tega konteksta razvidno, da akcije ne moremo vzeti resno. Kot sem izpostavil takoj na začetku, resnični namen tega zakona, skritega za izrazom debirokratizacija, je bil socialna kapica, torej ropanje socialnih blagajn za prerazporeditev sredstev v žepe bogatih. Kjer bi se morali prednostno dejansko pogovarjati o debirokratizaciji oziroma odpravi administrativnih ovir, kot politični establishment rad reče, ni področje davkov niti ni področje gospodarstva. Tam je običajno govor o odpravi administrativnih ovir in debirokratizaciji zgolj sopomenka za deregulacijo bodisi zaščite dela, bodisi zaščite okolja, bodisi zaščite skupnosti v celoti. Kjer je dejansko potrebno govoriti o debirokratizaciji in odpravi administrativnih ovir, je socialno področje. Ministrstvo za delo z vsemi svojimi podsistemi, celoten korpus socialne zakonodaje, ukrepov je na izvedbeni ravni zasnovan kot neprehoden, nepregleden labirint. Zakaj? Ker je namen slovenske socialne politike – pod katerokoli izmed zadnjih vlad – ne ta, da posameznikom v stiski kot družba pomagamo, ampak da se jih ja čim več prestraši in odvrne od tega, da bi koristili in zahtevali svoje socialne pravice. Kdor misli resno v tej državi govoriti o debirokratizaciji, bo najprej debirokratiziral Ministrstvo za delo, ne pa rezal davke za najbogatejše v superhikovskem antirobinhoodovskem slogu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj predlagam kolegom, da se držite vsebine zakona in ne govorite primarno o tistem, česar v zakonu ni. Poglavja so določena, vsebine tudi in upam, da znate razbrati, kaj in o čem boste razpravljali. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Andrej Černigoj. Izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani z ministrstva in spoštovane kolegice in kolegi! Moj predhodnik, ki je tudi odkrit podpornik ukinitve Slovenske vojske, je veliko resno govoril, malo pa resno pa resno govoril o zakonu, o katerem danes govorimo, to se pravi zakonu o debirokratizaciji. Eden izmed ukrepov te vlade je oblikovanje skupine za debirokratizacijo predpisov na področju davkov, gospodarstva in okoljske ureditve. ureditve. To je tudi, kar moj predhodnik vneto zagovarja, hvalevreden ukrep in verjamem, da nam bo s Predlogom zakona o debirokratizaciji te cilje, te skupine tudi uspelo uresničiti. Preden začnem z zakonom, katerega bom kot poslanec Nove Slovenije - krščanski demokrati z veseljem podprl, se vrnimo k izvoru problema tako imenovanega birokratizma. Definicija birokratizem je iz francoščine. Če malo ponovimo znanje; biro je urad, uradno osebje, je sistem v upravi, v katerem dominira formalizem in slepo sledenje predpisom brez občutka za njihov smisel in ne glede na resnične potrebe v konkretni situaciji. Moram pa reči, da obstajajo na tem mestu tudi svetle izjeme. Po domače povedano, državljanke in državljani želijo upoštevati slovensko zakonodajo, vendar tudi od uradnika upravičeno pričakujejo predlog rešitve za njihove težave. Na žalost pa največkrat dobijo odgovor, gospod, gospa, to pa ni mogoče. Uradnik tako postane problem, namesto da bi bil rešitev. Tako nekdanja napredna usmeritev, ki se je dodobra uveljavila že iz rimskih časov, postane družbeni problem. In sedaj gremo naprej. Kaj si ljudje, kaj si državljanke in državljani Republike Slovenije želijo? Želijo si vitko državo z jasno zakonodajo, ki vzpostavlja red in disciplino. Veliko podpore sem v preteklosti in tudi danes prejel od državljank in državljanov na svoj elektronski naslov, ki podpirajo predlagani predlog zakona. Na drugi strani pogledamo, kaj si želijo gospodarstveniki. Tukaj imam članek, gospodarstveniki so na današnjem omizju, ki so ga organizirali v okviru sejma MOS v Celju, glasno in jasno povedali: zmanjšanje birokratizacije. In ta predlog zakona prav to nagovarja in rešuje. Preden se

iz časa Napoleona še vedno v praksi in delujočih v Franciji. Na naši strani pa razmišljanja uradnikov v času Avstro-Ogrske oziroma v času Marije Terezije, vemo, da so bili ti zakoni tudi zelo dobro nastavljeni. Sam prvi del predloga zakona vsebuje paket rešitev, ponastavitev na različnih področjih. Tukaj bi izpostavil samo Zakon o javnih uslužbencih. Omogoča se vročanje sklepov javnim uslužbencem tudi na službeno elektronsko pošto. Pa izpostavil bi, da je v davčnih postopkih davčni zavezanec sama agrarna skupnost, ne pa vsi njeni člani. To bo agrarni skupnosti zelo pomagalo in razbremenilo delo. V Zakonu o kmetijski zemljiški se skrajšuje rok za sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije s 30 dni na 15 dni, o davčnem potrjevaju računov se ukinja obveznost izdajanja računov pri plačilu s kartico. Vsak, ki plača v gostilni ali pa kje drugje račun, zmeraj dobi dva izrezka, sedaj bo lahko samo enega; to se pravi zmanjšamo tudi papirologijo in tako naprej. Zakon o visokem šolstvu nadgrajuje digitalizacijo v visokem šolstvu, omogoča še boljše povezovanje evidenc in poenostavlja elektronsko poslovanje. V preteklosti sem se srečeval na šolstvu s takimi absurdi, da digitalizacija študentskih bonov ni bila mogoča, ker evidence univerz niso bile povezane. Absurd absurdov! V zakonodaji se v Uradnem listu predvideva postopna vzpostavitev uradnega registra Republike Slovenije, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila. In nekaj, kar je na podeželju še kako pomembno in zato smo tudi predlagali v Novi Sloveniji, da se dopušča spoštovanje želje žalujočih, da lahko pokojni do pogreba leži doma. Tu, na podeželju,

zakonov, od tega 206 zakonov, ki se jih ne uporablja več. Drage državljanke in državljani, 206 zakonov, ki se ne uporabljajo več. Ali bomo s tem rešili vse probleme? Ne, ne bomo, smo pa na dobri poti. Potrebno bo še kar nekaj napora. Jaz se tukaj ne slepim, ampak trdno verjamem, da je to korak v pravo smer, in upam, da da ta korak ne bo ostal edini, da bodo ti koraki se nadaljevali tudi v prihodnosti. Sedaj pa za nasprotnike debirokratizacije, moje osebno mnenje, da želijo status quo, postopanje v megli, kar je to dobro za politiko preteklosti, ni pa dobro za mlade, mlade družine, za delovne ljudi, državljanke in državljane Republike Slovenije. Vsak od vas, državljanke in državljani in tudi kolegice in kolegi v tej dvorani, imamo že kakšno slabo izkušnjo. Presekajmo gordijski vozel,

Pošteno povedano, tukaj kar smo videli … To, kar je bilo napovedano, vse to, kar smo govorili, kar je bilo govora o vsem, kaj se bo dogajalo, po enem letu in pol dela imamo na mizi nek zakon, za ne vem, zakaj je zakon, ker to bi lahko spremenili zelo enostavno, vse, kar je bilo narejeno. Ampak vsega ključnega. Poenostavitev in sprostitev birokratskih pritiskov, to pomeni debirokratizacijo, če bi tako rekli. V bistvu začnimo delati na bolj enostaven način, da ljudje, ki nas gledajo, da razumejo, za kaj gre. Kakšen ne razume niti tega izraza, kaj pomeni, tako je kompliciran. Ampak tako je, to so dejstva. Tukaj se hvalite, da je sedaj v tem trenutku nek zakon, ki razbremeni pritisk birokracije. Če pogledam v celem spisku, katere reči so bile narejene tukaj, ogromno zadev je popolnoma brezzveznih ali pa so marginalno pomembne. Jaz vem, da je pomembno za agrarno skupnost, da predstavlja, da je davčni zavezanec agrarna skupnost, kar je. Kaj pomaga to drugim ljudem? Kaj pomaga to na splošno? Kakšno pomoč bo dalo to? Jaz pa to pozdravljam, ker vem, za kaj gre. Dobra reč in bom tudi potrdil, da je dobra dobra stvar to tukaj. Ampak človek bi si mislil o debirokratizaciji, zakonu kot takem, da mu bo poenostavil lahko morda poslovanje, gospodarstvo, obrtništvo tudi, jaz gledam s tega vidika. Ampak nič ni tega; nič od tega, kar smo govorili tukaj. Na primer uvozniki, tisti, ki ne dela s tem, tisti, ki uvažajo. Ali vi veste, kakšne birokratske ovire imajo tukaj? Že same embalaže, vodenje evidenc, vodenje papirjev, poročanje na carino, na Jesenice, pa druge kraje. Bog varuj, če imaš ti mineralna olja ali pa sintetična olja, ker moraš deliti še na druge reči. To je 35 obrazcev, enega moraš imeti zaposlenega, da smo vodi evidenco! Kje pa je še prodaja, dobiček potem na koncu! To so pravi problemi, ki jih imajo ljudje, kateri delajo, ne ki delajo administrativno v kakšni javni upravi, ki ne vedo, za kaj gre, ampak tudi tam je zelo pomembno, saj tudi tam je bil cilj tega, da bomo poenostavili reči v javni upravi. Ampak če gledamo gospodarstvo, tako kot sem slišal od kolegov

Obljubili ste znižanje davka na dohodnino in ostalo – 17,5 je bilo predvideno na 25 in vse, kar je. Dobro, pustimo, ker tudi tu mi nismo bili za to. Ampak veste, kaj je problem največji? Najemnine. To je bilo obljubljeno. Najemnine. Se ne oddaja. A veste, zakaj se ne oddaja? Polno je nepremičnin neoddanih, ogromno, v Ljubljani imamo spisek nepremičnin, ogromno nepremičnin neoddanih. In se vprašate, zakaj.

Normirani odhodki in vse reči, kar je zdaj po novem, če bo to s 15 na 10 in te ostale reči, ma, ne bom niti govoril, ker ljudje niti ne vedo, za kaj gre, se mi zdi brez zveze. debirokratizacija pomeni tudi sprostitev, res sprostitev sistema. Neka poenostavitev reči, postopkov kot takih. ne vem, kdo se je hvalil z boni, ma, bom pustil stati to stvar. Kakšne kolobocije so bile, da si ti lahko uveljavljal bone, da si jih dobil, da jih moraš knjižiti na Ajpes, pogledati rezultate, pa ne veš, če so ali niso. Ne vemo napraviti nekaj enostavnega, moramo vedno vse komplicirati. To je bil cilj. Jaz sem imel veliko upanje, ker je bilo toliko reklame o tem. Vi ste toliko reklamirali to zadevo, je bilo tudi v vašem volilnem programu, da boste razbremenili to zadevo tukaj. Na koncu ste predstavili en zakon, kjer je v vsakem primeru nekaj narejenega, ne da ne, saj normalno, saj bi bilo absurdno, da bi rekli, da ni nič od tega. Sem prvi, ki rečem, da vsaka stvar je, ampak to sploh še zdaleč ni tisto, kar

ker je bila tudi ideja, da se zniža, da se naredi enotno zadevo. To je debirokratizacija za vsakega od nas. Kot so neumni potni stroški že za nas, ki prihajamo v Državni zbor.

Vsaka stvar se začne s prvim korakom. Govorimo o prvem koraku. Zdaj pa dajem besedo Francu Brezniku, za njim pa bo dobil besedo Rudi Medved. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana državna sekretarka! Torej, želel bi svojo razpravo vrniti v samo bistvo, torej v sam zakon o debirokratizaciji, o tem prvem koraku. In želel bi povedati, da zakon o debirokratizaciji je začetek nekega procesa, ki bo imel nadaljevanje v številki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in bo nek proces, ki bo tekel. Če začneš nek proces, če ugotavljaš to, kar tudi sama dokumentacija, ki ste jo dobili, torej ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona, kot veste, za večino, pa tudi po mnenju Urada za makroekonomske analize in razvoj večina podjetnikov meni, da je ena največjih ovir pri samem boljšem poslovnem okolju ogromna in nepregledna birokratizacija v Sloveniji. Jaz bom pa temu dodal: vejica, »in birokratska miselnost, ki je posledica vzgoje in izobraževanja desetletja v slovenskem prostoru«. Tisto, kar je pomembno pri tem, je, da prvo začnemo delati neko analizo. V gradivu imate torej izjemno gostoto predpisov, ne bom ponavljal, kolegi so pred mano na lep način, vsaj tisti kolegi iz SDS-a in NSi-ja, povedali, na kakšen način so sploh označeni predpisi, koliko jih imamo. Imamo pet različnih sistemov označitve teh predpisov: veljavne predpise, veljavne predpise, ki se uporabljajo, ki se še ne uporabljajo, veljavni predpisi, ki se več ne uporabljajo, neveljavni predpisi, ki se uporabljajo, in neveljavni predpisi. Torej, imamo polno tega in v okviru tega je torej predlog zakona izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir, predvsem pa izboljšati konkurenčno okolje. V to se moramo vrniti. In danes smo pri prvi točki in ta točka bo imela številna nadaljevanja. Predvsem je treba vedeti, da predlog zakona vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo in to je tudi napisano kot en izmed temeljnih ciljev tudi sedanje vlade. prvi sklop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve zakona z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje. To je odgovor na vse tiste, ki niste znali povedati državni sekretarki, čeprav ni poznala procedure, kateri člen ustave je ogrožen s tem zakonom. Še predvsem bi bilo zelo zanimivo, če bi ji v prvem branju povedali, da se strinjate s tem in da imate pripravljene nekatere odgovore tudi iz vaših poslanskih skupin; torej, da imate pripravljene nekatere amandmaje, ker menite, da bi lahko nekatere zadeve dopolnili, izboljšali in tako naprej. Nič od tega danes nisem slišal, eno kritizerstvo, ki je sobrat te birokratske miselnosti v Sloveniji zadnja desetletja. Tipično kritizerstvo in nič od niča nikoli pokazali. Druga zadeva ali pa tretja zadeva, ki jo je treba povedati, je, in nekateri ste o tem govorili, dosedanja nomotehnična praksa, ki ne razveljavlja predpisov, ki se več ne uporabljajo. Ta manko tega, da imamo neko nomotehnično prakso, to je, da predpise, ki se popolnoma ne uporabljajo, da jih ne odvrže. Nekdo je danes, mislim, da kolega Trček, razlagal, bistvu bi ukinili tudi rimsko pravo. Dajem odgovor, da najbolj ste ukinili rimsko pravo in pokazali vaš odnos do rimskega prava tisti, ki ste v Državnem zboru na grob način pokazali vrata takratnemu kandidatu za ustavnega sodnika, akademiku, dvakratnemu doktorju znanosti Janezu Kranjcu, enemu največjih strokovnjakov za rimsko pravo v Evropi. S tem ste povedali vse, kaj vsi vi menite o rimskem pravu. In ko nekdo govori, kot kolega Trček, o Justinijanovi kodifikaciji, kolikor jaz poznam rimsko pravo glede na to, da sem ta izpit naredil pri gospodu Kranjcu, vem, vsaj to sem se učil takrat, da je tudi Justinijanova kodifikacija, ki je bila – kot zanimivost – sprejeta v času bizantinskega cesarja Justinijana, da je tudi ona takrat razveljavila tri kodekse cesarskega prava leta 529 našega štetja. Torej v času, ko je že zahodno rimsko cesarstvo propadlo zaradi tega, ker so se imeli vsi radi, ker so ukinili vojsko, ker je bilo več kug, ki je pobila velik del prebivalstva zahodnega rimskega cesarstva, kjer so se moški poročali z moškimi – da ne razlagam, in poskušam neko paralelo potegniti dekadentne Evrope v tem času. Torej Justinijanova kodifikacija je bila sama nek nov sistem, ki je dobesedno naredil, lahko bi rekel, uredil bolj pregledno uredil bolj pregledno rimsko pravo s tem, da je v bistvu ukinil dotedanje kodekse, cesarske kodekse, v rimskem pravu. In še kot zanimivost naj povem, kolikor se še spomnim tega. Vse tisto, na kar se je takrat nekdo izgovarjal, torej se naslanjal, vse, kar ni bilo v Justinijanovem kodifikaciji in se je nekdo izgovarjal še na tiste rimske, cesarske kodekse. Če niso bili prepisani v Justinijanovi kodifikaciji, niso veljali. Torej, začel se je nek postopek nekaterih pravnih pravil, ki jih danes pač Evropa kot takšna ali pa evropski pravni red pozna. Da gremo na sam sistem ali pa na same zakone. Predlagane rešitve so, da se poenostavi vsaj 14 zakonov: Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o centralnem registru prebivalstva, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih uslužbencih, o pravnem postopku, o sodnih izvedencih in tako naprej, tudi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Zakon o Uradnem listu. spoštovani kolegi, razveljavlja se 207 zakonov in temu primerno tudi vse podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi. Ta predlog določa tudi predlog določa tudi prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov, spoštovani kolegi. Zakon uvaja postopek ugotavljanja, kateri predpisi se zaradi njihovega naslova, namena, pomena ali vsebine ne morejo več uporabljati. Povejte mi, a mislite, da je to nekaj slabega, kolegi. A se vam zdi to nekaj slabega? Preden se bomo začeli pogovarjati in preden boste začeli ponavljati to, kar sem 8 let nazaj govoril o digitalni personaciji Slovenije ali pa sveta ali pa Evrope, kaj bo prihajalo, ali pa 5 let nazaj, prvo moramo vzpostaviti nek register in dobesedno ukinit vse tisto, česar se več ne uporablja. Tu vidim nek začetek nekega redoljubja, spremembo tudi nekaterih nomotehničnih pravil, ki so bila po mojem mnenju zelo, jaz bi temu rekel, čudna. To, da nomotehnična praksa do sedaj ni razveljavila predpisov, ki se več ne uporabljajo, je za mene po vsej verjetnosti neka zadeva, ki ravno ne pije vode. Tako, spoštovani kolegi, v sami dokumentaciji lahko vidite, lahko vidite, da podobne prakse delajo vse države, ki želijo izboljšati svoje poslovno okolje in izkoreniniti birokratsko miselnost. Imate primer Danske, imate primer Kanade, imate primer Portugalske in tako naprej, Združenega kraljestva, Švicarske federacije. Torej pred nami je nek nov začetek. Prva Janševa vlada je med leti 2004–2008 začela takratno modernizacijo javne uprave. Modernizacijo javne uprave so začeli ali pa takrat tudi s tehnologijami, ki jih je takrat pač svet poznal, takrat je pač bil razmah interneta, povezovanje nekaterih tehnologij. In tudi takrat je tista modernizacija javne uprave imela posebne birokratske filtre – če se spomnite, vsi, ki ste morda kdajkoli delali tudi na pravnih fakultetah ali pa kakršen drug družboslovni izpit iz modernizacije javnega prava – kot primer ene res dobre prakse na tem področju. V letu 2020,

to začetek, nek prvi korak k temu, da bomo lahko začeli potem še bolj povezovati nekatere baze podatkov, zato da bodo podjetniki, ki bodo karkoli začeli, lahko delali ali pa postavljali novo podjetje, da bojo dobili ta servis – državljanov, kot pravijo marsikdaj tudi javne in državne uprave, da bo to zbrano res vse na enem mestu. Big data analiza, spoštovani kolegi, umetna inteligenca, internet, stvari in vse tiste tehnologije, ki so nujno potrebne za debirokratizacijo, se bodo lahko komaj na ta način začele pojavljati in izvajati v praksi. Namen tega, o čemer danes govorimo, ki je prvi korak, je pa to, da Slovenija privabi celo vrsto high tech podjetij v Slovenijo, številna tista podjetja, ki bodo krojila usodo v času in prostoru, v katerem živimo. Čas Čas 4. industrijske revolucije je ponovno čas, ko so karte predvsem v suverenosti, v času, lahko bi rekel, gospodarske suverenosti se mešajo te karte popolnoma na novo. Tega se moramo zavedati, da ta čas, če ne pridobimo, če naredimo nekega koraka in če poslušam te vaše izgovore, da vas je strah nekaterih sprememb … Jaz ne vem, če nas bo vse strah, potem boljše, da odidemo vsi skupaj iz tega državnega zbora. Vedno so bili ljudje, ki so imeli neko vizijo ustvarjanja; ali na svojem privatnem področju ali vizijo ustvarjanja neke lepe, dobre, kvalitetne tudi države, potem, poglejte, moraš imeti tudi nek pogum poleg znanja. Mislim, da kombinacija znanja in poguma pelje lahko ljudi naprej. In tukaj vidim en optimističen korak k temu in ne vidim niti ene slabe stvari na tem prvem koraku, da ta korak naredimo. Če imate kakršnekoli pomisleke – in prav je, da jih imate, to je tudi vaša naloga, da nam odprete oči –, da argumentacijsko poveste, kaj je tisto, kar ni v redu, da to popravimo, da vložite določene amandmaje in da ta zakon v tem prvem koraku izboljšamo. Vse, kar bo potem sledilo, glejte, mora biti prostor – jaz bi temu rekel – argumenta proti argumentu in postavljanja Slovenijo, lahko bi rekel, na nek nov vlak. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da Slovenija v 21. stoletju pa tudi državljanke in državljani v 21. stoletju vidijo v ospredju tudi svojo usodo, ko gledajo politike, tudi to, da se bomo mogli poenotiti pri nekaterih ciljih naše države. In preboj v okviru četrte industrijske revolucije za to vlado, predvsem tudi za mojo stranko, ki jo predstavljam, Eden izmed temeljnih ciljev v tem času! Takšen čas, če ga zamudimo, bomo spravili Slovenijo na kolega v naslednjih 50 letih ali pa bomo v Sloveniji doživeli nek preboj, da bodo lahko imeli kvalitetno življenje Slovenke in Slovenci naslednja desetletja. Za mene je pomembno, da zberemo pogum, da naredimo te korake. Boj proti birokratski miselnosti, ki jo ravno sedaj vidim v nekaterih vaših razpravah, poglejte, je prvi korak na tej poti. Drugi korak je sprejetje prvega takega zakona o debirokratizaciji, ki je za seboj imel številne predloge praktikov iz življenja, ki so vsak dan delali, ki so se bojevali zoper birokratsko miselnost in ki so pripeljali zakon v prvem branju v Državni zbor. Svojo razpravo bom zaključil samo z eno miselnostjo. Zanimivo je, da večkrat, ko se človek pogovarja z otroki, recimo v vrtcu, vedno se sprašuje, kaj bodo, ko bodo veliki. Marsikdaj čutimo, da bo vozil vlak, da bo pilotiral letalo, da bo zdravnik, veterinar, da bo popravljal avtomobile, da bo mizar in tako naprej. Nikoli v svojem življenju nisem slišal, da bi majhen otrok povedal, da bi rad bil birokrat. Da bi rad sedel v neki pisarni in ljudem govoril, katere dokumente še naj nosijo v to pisarno, zato da bodo lahko v svojem življenju nekaj ustvarili ali pa ustvarili nekaj za sebe ali pa za to družino. Povejte, kaj se zgodi s temi otroci v tem sistemu ali pa procesu socializacije v slovenski družbi, da ta otrok na koncu gre študirati nekaj, kar popolnoma nima zveze z nekimi praktičnimi poklici v življenju! Nočem s to razpravo izključevati nobenega, potem se lahko vprašamo tudi o neki miselnosti birokratski v samem procesu socializacije v vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji. S tega vidika potem prihaja to, da nimamo ali resnega mojstrskega izobraževanja, ali pa dualnega izobraževanja, kot mu pravimo strokovno, da imamo stalno manj praktičnih poklicev, da trg dela, lahko bi rekel, vpije že, da potrebuje določene profile kadrov, da jih nimamo, in da se bo Slovenija lahko v prihodnosti celo, lahko bi rekel, ohlajala tudi na račun tega, ker ne bomo mogli slovenskim podjetjem in podjetnikom zagotoviti tudi določenega kadra. Vse to, da strnem svojo razpravo, izhaja iz birokratske miselnosti in iz birokratizacije. Zato vas prosim, spoštovane kolegice in kolegi, verjamem, da večina od vas verjame, da je to eden izmed ključnih problemov Slovenije za nek prebojni moment, da strnemo vrste in da tisti, ki ste bili kritični v svojih razpravah, da daste sami nekatere pobude, vložite amandmaje in da ta zakon izboljšamo po tem prvem branju. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala. Besedo ima Rudi Medved, za njim pa bo razpravljal Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Očitno se je začelo štetje časa 13. marca lani, ko je nastopila doba razsvetljenstva in tudi proces debirokratizacije se je začel 13. 13. marca lani. Pa ni tako in bom tudi v nadaljevanju povedal, zakaj ne. Je pa res, da ta zakon to, kar se je dogajalo z njim, ne čudi, da celo sami neki zagovorniki tega zakona pravzaprav ne vedo čisto natančno, kaj je v njem, kaj je v njem, kar me ne čudi. Saj danes je, jutri ni, pa spet malo je, malo ni in potem kolega razlaga, kako neverjetno dobro bomo živeli, ko ne bo treba več izdajati računov za plačilo s kreditno kartico. To je šlo ven iz zakona, kolegi, to je šlo ven – med drugim. Pa še kaj drugega je šlo. Ampak ne, ni pomembno, zakon je dober, pravite, zakon bo omogočil, da bomo vsi skupaj bistveno bistveno bolje živeli, in pripomogel bo k razvoju, govorilo se je o razvojnih coklah – jaz ne vem, katero in komu bo ta zakon sezul coklo razvoja, tega jaz v tem zakonu ne razberem. Ampak višek populizma v tem zakonu je pa prepričevanje ljudi kako neverjetno jih bremenijo neveljavni zakoni. neveljavni zakoni. Ti zakoni ne veljajo več, ampak poglejte, mi smo jih pa zdaj razveljavili neveljavne zakone. To je tako, kot bi se hvalili s tem, da ste iztočili vodo iz prazne kadi: poglejte, zdaj je pa kad prazna. Ker ne dojemate bistva, če že govorite o debirokratizaciji. Ne dojemate bistva, pa če ga že ne, bi si pa lahko snovalci tega zakona še zdaj ne vem, kdo je bil –, prebrali kakšno smernico, na primer Evropske unije, za pripravo boljše zakonodaje in seveda hkrati debirokratizacije. Ni bistvo v tem, da ti razveljavljaš zakone, ki že tako ali tako ne veljajo. Smernica je za vsak nov zakon, da odpraviš, razveljaviš veljaven zakon, ki je ali nepotreben, ali slab, za vsak nov predpis razveljaviš en veljaven predpis, ki pomeni balast v pravnem redu, samo seveda te predpise je treba poiskati, to je pa težko. Takole spisek 200 zakonov, ki ne veljajo, je lahko zelo hitro na mizi in tudi številka je impozantna. Ampak pripraviti spisek zakonov, ki veljajo, pa v pravnem redu smetijo in nimajo v njem kaj iskati, ali so slabi ali pa več zakonov ureja iste stvari, to je pa težko delo. Ampak, če bi seveda snovalci, ki so se zaprli v nek krog in se je potem pokadilo in prišel je na plan ta zakon o debirokratizaciji, če bi pripustili pripustili vsaj posamezna ministrstva, da bi sodelovala zraven, bi lahko videli, da je na Ministrstvu za javno upravo pripravljen nabor takšnih zakonov, ki jih je treba razveljaviti, pa čeprav so seveda veljavni in smetijo pravni red. Ampak seveda to se ni zgodilo zaradi tega, ker so pač snovalci vedeli vse, ko je bilo treba predstaviti zakon javnosti, so ga pa sami sebi predstavili, pa je bil krog zaključen. Torej govoriti o razbremenjevanju ljudstva zaradi tega, ker ukinjate neke zakone, ki so že tako ali tako neveljavni je res popoln populizem in ta zadeva tukaj v tem zakonu dejansko nima kaj iskati. Povedal sem, kaj bi se seveda moralo znajti v tem zakonu.

če hočete zdaj, debirokratizacije, je vlada Marjana Šarca delala dobro. In če mislite, da se je debirokratizacija začela 13. marca, vam bom naštel samo zadev, ki smo jih vpeljali v letu 2019, ki zadevajo najširšo populacijo v tej državi. Elektronski bolniški list. Ste slišali zanj? Saj ni priletel z lufta. To je bilo treba narediti. Prihrani pa ogromno ogromno poti, ur in časa na tisoče ljudem, zdravnikom, delodajalcem in zaposlenim. Digitalizacija prijave na razpis za delovno mesto. Zadeva na tisoče, na tisoče ljudi. Elektronsko podpisovanje odločb državnih organov.

Ne glede na to, da se je debirokratizacija začela 13. marca lani, je bilo to v praksi uvedeno že leta 2019, nenazadnje varno. In poudarek je na varnem vročanju dokumentov v portal eUprava za državljane. Tukaj mi poudarjamo pomen tega varnega poslovanja države z državljani, kar seveda ta poenostavitev, ki jo hočete vpeljati s tem zakonom, nikakor ni. To je pravzaprav nek unikum, saj nismo tako pametni. Če bi to funkcioniralo, bi že marsikatera druga država to uvedla, da boš kar malo po Gmailu pošiljal sodno pošto pa kdo ve kaj še vse. In to smo naredili v letu 2019. Nobenih fanfar ni bilo, nobenega mega zakona, nič se nismo trkali po prsih, samo naredili smo. Naj končam. Tisto, da napoči čas smeha, je pa ugotovitev kolega, mislim da iz NSi, da si ljudje želijo vitke države in ta zakon bo to prinesel. Govoriti o vitki državi v razmerah, ko se zaposluje novih 600 javnih uslužbencev, spomnim pa se, ko sem bil še sam minister za javno upravo, tukaj v tem državnem zboru razprave o razmerah v javni upravi in zaposlovanju v javni upravi, kako sem jih prav od vas dobival po glavi zaradi enormne javne uprave, da nič ne naredimo za vitko državo.

praktično skoraj vseh 600. Kje jih boste dobili, da znajo sploh delati na evropskih projektih, to bi rad videl. Če zaključim. Je bila pa tudi ena boljših kolega Breznika, ta zakon je začetek redoljubja v zakonodaji. To govori ta vlada o redoljubju v zakonodaji, potem ko smo doživeli devet protikoronskih bomb, v katere je bilo zmetano vse, kar se je kdo spomnil, pa še več. Potem ko smo doživeli več tisoč odlokov, razveljavljenih ogromno njih tudi na Ustavnem sodišču, in ta koalicija in ta vlada nam govori o redoljubju v zakonodaji. To je pa v bistvu tisti ocvirek za konec, da človek pravzaprav sploh ne more več resno razpravljati o tem zakonu.

nagrado za debirokratizacijo, ki jo je podelil OZN. To je pa izvedla prejšnja ali pa prva Janševa vlada. Lahko pogledate po medmrežjih. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Predrag Baković, za njim bo razpravljal Janez Moškrič. hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice, kolegi! Jaz razumem ta zakon o debirokratizaciji kot še en zakon v nizu zakonov, ki pravzaprav posegajo na mnoga področja. Vlada očitno ima neko veselje do pisanja nekih zakonov, ki so ali megalomanski ali pa posegajo na mnoga področja, kot recimo je bil Zujf pa potem pekapeji, zdaj pa ta zakon o debirokratizaciji. Ampak, veste, to dela pravni red nepregleden in pravzaprav zaradi tega tudi pomanjkljiv. Ne glede na vse to, ta zakon posega v 14 zakonov, v zakon o prijavi prebivališča, centralnem registru prebivalstva, splošnem upravnem postopku, o javnih uslužbencih, pravdnem postopku, sodnih izvedencih, še celo o integriteti in preprečevanju korupcije, davčnem postopku, ohranjanju narave in tako naprej. Med drugim je v zakonu o prijavi prebivališča določeno, da bi se v centralnem registru prebivalstva navajali tudi elektronski naslovi in morebitne telefonske številke. Načeloma naj ne bi bilo s tem kaj dosti narobe, pa vendarle se moramo zavedati ene stvari, da trenutno ali pa že dalj časa trajajoče nezaupanje državljanov v državo ali pa, če hočete, v izvršilno in tudi zakonodajno vejo oblasti pravzaprav ne bo prineslo tega, da bodo ljudje kar prostovoljno dajali svoje telefonske številke in e-naslove. In verjamem, da to v praksi na nek način nikoli ne bo zaživelo.

bo zaradi njenega nadaljnjega udejstvovanja treba zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog in se zato predlaga, da se te naloge prenesejo z delovnega področja Ministrstva za kulturo na službo Vlade, pristojno za verske skupnosti. Ne vem, kaj bo to pomenilo v smislu administrativnih izboljšav, pa vendarle bi morda tukaj lahko gospa z Vlade tudi to pokomentirala. V zakonu o splošnem upravnem postopku se določa, da bodo lahko državni sekretarji odločali o nekih posamičnih postopkih, ne glede na to, ali imajo za to potrebno

da to delovno mesto zaseda neka oseba, ki tega izpita nima, ga mora opraviti ali pa v nasprotnem primeru izgubi delovno razmerje. Zato ne vem, zakaj bi se potem nekoga lahko tukaj tudi favoriziralo. Jaz razumem, da bo tukaj minister razbremenjen podpisovanja odločb, ampak vendarle je treba zadostiti tudi nekim pravnim možnostim. V zakonu o javnih uslužbencih je navedeno, da se bo omogočalo vročanje sklepov javnim uslužbencem tudi na službeni mail. V redu, jaz recimo imam vpogled v

določa, če je na mestno pokopališče vezano neko naselje ali pa kraj z manj kot tri tisoč prebivalci, lahko občina v odloku dopusti možnost, da pokojniki iz tega kraja na željo svojcev do pogreba ležijo doma. Saj je bilo že nekaj govora o tem, ampak kljub temu ne razumem,

tako za koncesionarja, ki bo izvajal pogrebne storitve, in če bo občina določila, da je možno na tak način tudi, da pokojnik leži doma, bo ta koncesionar − pa če je to zasebni ali pa če je to neka komunala ali kdorkoli že − moral nabaviti določeno opremo. Zato jaz ne vem, kdaj ste bili vi nazadnje na pogrebu

do aparature za hlajenje, če je to poleti. In seveda so ti stroški lahko dokaj visoki. In tudi tukaj potem ne samo, da ne vidim neke dodane vrednosti pri debirokratizaciji, vidim samo še dodatne obveznosti za koncesionarja, ki bo izvajal pogrebe. Nenazadnje tudi mnenja občin še vedno ostajajo dokaj enaka. Tako Skupnost občin Slovenije pravi, da ukrepi ne pomenijo dejanske debirokratizacije,

predlaganega zakona, ki naj ne bi bile domišljene ali pa niso domišljene. Opozarja na finančne posledice nadgradnje vpisnikov in potrebo po tehnični podpori, vezani na novi način vročanja. Torej to pomeni, da se bo zvišal tudi strošek. Vrhovno sodišče daje tudi dodatne predloge, ki jih zakon ne zajema, če se že gre v te spremembe. Na primer spremembo zakona o prekrških, ki se ga pa ta zakon ne dotika. zadeve niso enotno urejene. Ravno zato se mi ne zdi logično, da en zakon ureja področje 14 zakonov. Jaz verjamem, da je veliko dela, ampak da bi vsak zakon, če gre to za zakon, recimo o prijavi prebivališča, da se tam naredi tista sprememba o debirokratizaciji. Ne pa z enim samim zakonom

namenom debirokratizacije, ampak moram reči, da ni imela srečne roke pri tem, vsaj po mojem mnenju. Zato tega zakona ne bom podprl. Hvala lepa.

Ravno tu je bistvo vse zgodbe, se pravi to razumevanje, da pa vendar lahko določene zadeve v tem zakonodajnem procesu združimo. To je sicer za pravnike, ki ozko gledajo, zelo zelo bogokletno. Pa se vrnimo na tisto razpravo, ko je bilo rečeno, da so določene vzporednice lahko tudi s protikoronskimi zakoni. Kako so bili protikoronski zakoni napisani? Napisani so bili z namenom pomoči, pomoči v dani situaciji, ko je gospodarstvo trpelo in so državljani trpeli. Tudi ta zakon danes pred nami je napisan z namenom, da se določene zadeve razbremenijo, poenostavijo. Če so pri protikoronskih zakonih sodelovali strokovnjaki, lahko danes po tolikem času rečemo, povemo in vidimo, da so bili ukrepi uspešni. Zato smo postali ena najuspešnejših držav na področju gospodarstva.

zmanjšanje zakonodajne vsebine, je pa odvisno tudi od nas državljanov, vsakega posameznika. Lepo je povedal tudi kolega iz SAB, koliko dokumentacije rabi za določene nevarne snovi, embalažo in podobno.

Ampak poglejte, kaj se nam zgodi. Kljub strogemu vodenju določenih postopkov se nam zgodi komunalno blato na privatnem zemljišču. Nam ne pomaga pravna vsebina, če ne bomo sprejeli, da določen stavek zadostuje za razumevanje, najsibo v pravnem in tudi v splošnem svetu.

sto let, mi leta 2021 delamo pravno znanost o tem, kako je z maskami, če se določena zadeva širi. In isto je pri vseh teh današnjih predlogih. predlogih. Strokovni svet, strateški svet, ki je bil ustanovljen pod vodstvom gospoda Simiča, je predlagal mnogo več, z več področij, ker določeni elementi so znotraj vsakega posameznika. Zjutraj vstanemo, peljemo otroka v vrtec in podobno, določeni imajo svoje podjetje in vidijo, s čim vse se tekom enega dne soočajo.

ugotavljamo, da je kakšne stvari nemogoče speljati na enostaven način. Tako je bilo treba nekaj zmanjšati zaradi tega, nekaj pa tudi zaradi tega, ker se določeni bojijo oziroma imajo pomisleke, ali bodo kakšni ukrepi, povezani z davčno zakonodajo, lahko imeli hudo posledico na prilivih. Jaz bom vedno zagovarjal in vedno sem zagovarjal, da bodo razumni davki, enostavni davki vedno prinesli več v državno blagajno, vendar ob upoštevanju splošnih norm vsakega posameznika, občana, podjetnika, gospodarstvenika. Jaz vem, tudi kolega iz LMŠ, ki je strokovnjak na finančnem področju, bi si želel marsikakšno stvar v računovodskih standardih poenostaviti,

eno glavnih tem imela enotno davčno stopnjo. Kakšen pogrom! Jaz sem trdno prepričan, da bi ta zgodba takrat prinesla mnogo pozitivnega za to državo. Ampak bi kar na enkrat verjetno bilo tistih birokratov, tistih, ki so morali biti v službi države, v službi določenih inštitucij, da so lahko vse te predpise izvajali, preveč. Ali se mogoče tega bojimo? Zato so te predloge pripravljali tudi zunanji strokovnjaki. Zato. Tudi zato.

Namen dodatnega podatka o vsakem posameznem državljanu, recimo elektronski naslov in telefonska so bili takoj pomisleki, češ, ljudje spreminjajo elektronske naslove. Mogoče bi bil elektronski naslov lahko določen za posameznika, ki bi ga ustanovil na javnem portalu, gov.si ali pa nekaj podobnega, in bi bil naslov za celo življenje. Če lahko vsako stvar danes že elektronsko uredimo, recimo zavarovanja, ko komuniciramo starši s šolami starši in podobno, vse to se da danes podpisati lepo verodostojno elektronsko. Zakaj se tega država kot tista, ki mora skrbeti za svoje državljane, tega ne bi smela poslužiti. Ampak spet se bo vse izjalovilo, če bo milijarda pomislekov in bo na koncu 3 % državljanov bilo za to, da odda ta podatek. Če bo pa 95 % državljanov šlo v sistem, mogoče sem rekel preveliko številko, ampak veste, tudi starejši se poslužujejo teh elektronskih naprav in elektronskih naslovov, pa še govorili smo v drugih zgodbah, da moramo čim bolj digitalno opismeniti občane. Tako da če to dvoje skupaj povežemo, imamo uporabno zadevo za vsakodnevno ali pa dnevno ali pa vsakoletno, mesečno, tedensko komuniciranje državljanov z državo. Z državo, ki je dolžna poskrbeti za svoje državljane, državljani so pa tudi dolžni biti del te države in jo soustvarjati. To je tisto, kar je namen. Jaz podpiram, tudi če so zakoni na več področjih, ugotovili smo, da nekaj bo treba ven dati, ker že a priori, ker smo blizu volitev, tudi če ne bi bilo krize, bi opozicija bila tista, ki bi težko kaj takega podprla, bi imela sto pomislekov. Ampak ne imejmo pomislekov, če se da, sodelujmo, mislim, da na marsikaterem področju bi lahko to izboljšali in bo to garant za državljane, ne za nas politike, ampak za splošno dobro. Hvala lepa.

ki izvaja ta zakon, bo moral poleg tega brati in vsakokrat uporabljati tudi ta zakon o debirokratizaciji, kar lahko pomeni administrativno težavo. O tem govorim, dodatno administrativno težavo. Lahko se zgodi, da mu to uide. Zakonodaja pa mora biti jasna in pregledna. To je pravzaprav eno od načel dobre zakonodaje, da je jasna in pregledna. Če ti kot izvajalec nekega zakona moraš nositi s sabo

Hvala lepa. Spet se je nabralo nekaj vprašanj, pa bi rada odgovorila na njih. Kar se tiče tega paketnega načina sprejemanja zakonov, mislim, da je to ravno zaradi tega, ker se je ugotovilo, da je to najbolj učinkovit način, da se lahko uredijo določena področja, ki segajo v več zakonov. To gre z roko v roki s potrebo po sprejetju nekega uradnega registra, kjer bodo lahko imeli tudi uradniki enostaven pregled nad celotnim pravnim redom, ne samo nad posameznimi zakoni, kot je bilo to do sedaj. Kar se tiče pomislekov glede vključitve zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v ta zakon. Sicer splošna razprava ni namenjena razpravi o posameznih členih zakona, zato se bo o smiselnosti umestitve tega zakona v zakon o debirokratizaciji lahko razpravljalo šele v drugi obravnavi, kjer pa vlada ne nasprotuje možnosti, da se ta člen tudi črta, če se bo izkazalo, da je ta zakon neustrezen. Kar se tiče večje pristojnosti državnih sekretarjev. Dejansko je to namenjeno temu, da se bodo lahko pospešili postopki odločanja. Zdaj je moral vse odločbe v upravnem postopku podpisovati minister. Minister, kot vemo, za to ne potrebuje strokovnega izpita niti ustrezne izobrazbe. V obstoječi ureditvi je možnost, da odločbo podpišejo tudi državni sekretarji, ampak samo tisti, ki imajo ustrezno izobrazbo in strokovni izpit. Sedaj pa ta možnost izenačuje vse državne sekretarje, ki so funkcionarji. Oseba, ki bo vodila postopek, mora pa v vsakem primeru imeti strokovni izpit. Potem glede smiselnosti razveljavljanja zakonov. Tukaj bi popravila navedbo, da se razveljavljajo že neveljavni zakoni. To ne drži. Razveljavljajo se zakoni, ki še vedno veljajo, samo uporabljajo se ne več. Ustava zahteva, da zakone razveljavi tisti državni organ, ki jih je tudi sprejel. To je Državni zbor. Razveljavitev se mora prav tako objaviti v Uradnem listu, kar posameznikom omogoča jasen vpogled v točen dan prenehanja veljavnosti zakona. S tem se dobi tudi možnost, da se sklicuje na tisti Uradni list, kjer je ta zakon naveden. Do sedaj je pa obstajala praksa, da so zakone pregledovali kar v izvršilni veji oblasti, kjer so samo označili, da se zakoni več ne uporabljajo. Posamezniki pa niso bili seznanjeni, kdo je tako odločitev sprejel, od kdaj se tak zakon ne uporablja več, niti ali ima taka odločitev kakšne pravne posledice. Bistvena razlika, da se zdaj vsi zakoni razveljavijo v Državnem zboru, je to, da vsaka veja oblasti prevzame odgovornost za svoje področje, kjer je pristojna. Imeli ste še nekaj drugih vprašanj. Verjamem, da je Državni zbor prvi in glavni prostor, ki je poklican za razpravo o različnih aktualnih družbenih vprašanjih, ampak danes pri tej točki dnevnega reda obravnavamo razloge, cilje in temeljne rešitve Predloga zakona o debirokratizaciji, zato naj mi je dovoljeno, da se ne odzivam na vprašanja, ki niso povezana s to temo, oziroma na vprašanja, ki so preveč splošna, da bi bilo brez dodatnega pojasnila nanje sploh mogoče odgovoriti. Hvala. Besedo ima Tina Heferle, za njo pa bo razpravljal Marijan Pojbič. Izvolite.